Новопостъпили питания за периода от 30 юли до 2 септември 2010 г.: Питане от народния представител Димитър Ангелов Горов към Анна-Мария Борисова – министър на здравеопазването, относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение финансирането на болничните заведения в страната. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 септември 2010 г. 2010 г. Питане от народния представител Емилия Масларова към Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, относно реализация на модул „Подпомагане храненето на деца от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от първи до четвърти клас”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 септември 2010 г. Питане от народния представител Емилия Масларова към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно реализация на схемата „Училищен плод”, финансирана от Европейския съюз. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 септември 2010 г. Писмени отговори за връчване: - от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; Иванов; - от министъра на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Ангел Найденов; Найденов; - от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Мая Манолова; - от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Петър Хлебаров. Първи ще отговаря Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, на въпрос от народните представители Христо Бисеров, Лютви Местан, Ремзи Осман и Неджми Неджми Али относно упражнено полицейско насилие над невинни граждани в гр. Кърджали на 23 юли 2010 г., 23,30 ч. Преди Преди това, декларация от името на Парламентарната група на Коалиция за България след което ще чуем декларация от името на Парламентарната група на ДПС. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! През последните месеци управляващите доведоха здравеопазването до колапс. Част от болниците в резултат на драстичното недофинансиране са в ликвидация, а останалите са изправени пред фалит, преустановен е плановият прием на пациенти, съставят се листи на чакащите, не достигат лекарства, консумативи, лекари и медицински специалисти напускат страната. Всичко това е придружено с опит да се сатанизират лекарите и пациентите и с внушението, че в здравната система пари няма. На фона на този здравен апокалипсис от изявлението на финансовия министър можем да прочетем нещо друго че пари в системата има, но той няма да ги използва за здраве. Вчера финансовият министър, за да оправдае намерението си да не даде на болниците от парите в резерва, заяви, цитирам: „че от 2000 г. насам резервът на Здравната каса не е пипан в която и да е от тези години”. В годините, в които тя е на дефицит, този дефицит е бил покриван със средства от държавния бюджет. И наистина през всички изминали години тогава управляващите не са посягали на парите в резерва на Националната здравноосигурителна каса и са осигурявали недостига от средства от централния бюджет. това никога не е било, за да се осигурява стабилността на фиска, а за да се запази стабилността на здравната система. Защото логично предназначението на резерва е да бъде използван при криза, за да остане при криза здравната ни система жива, а не в колапс; за да не умират българските граждани, поради невъзможност за лечение. От същото изявление на финансовия министър научихме,

Тоест по време на криза парите в резерва растат, но за да гарантират стабилността на фиска, а не здравето на хората. Е, ако това не е цинично! – че правителството в днешната кризисна ситуация прави фиска, вместо да пази хората. Преди няколко дни премиерът Борисов пое ангажимент пред Лекарския съюз и пред синдикатите да осигури финансирането на болниците в размер на 205 млн. лв. Финансовият министър обяви, че тези средства няма да са от резерва на Касата, което поражда въпрос и тревога. Въпросът е: кой е източникът на тези средства? Финансовият министър трябва да го заяви незабавно. Затова Парламентарната група на Коалиция за България огласява настоящата декларация с настояване министър Дянков да каже откъде ще вземе тези 205 млн. лв. Огромната ни тревога е, че след като тези пари няма да бъдат осигурени от техния естествен източник – резервът на Касата, Дянков ще лиши други системи от жизнено необходимите им средства. Затова той трябва да отговори дали ще вземе парите от образованието, или от правосъдието, или пак от общините, или може би ще лиши бизнеса от обещаните му 650 млн. лв., или ще лиши социално слабите, защото парите им, според последната актуализация на бюджета, са в премиерския фонд? Кой ще бъде потърпевшият? По този начин отново сме в ситуация, в която правителството, за да запази стабилността на фиска, ще дестабилизира други социални системи. Затова Парламентарната група на Коалиция за България настоява: парите на българските граждани, събрани от тях за здраве, незабавно да бъдат насочени към острите нужди на здравеопазването; незабавна актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и на бюджета на Министерството на здравеопазването, които да осигурят необходимите средства за лечение и спешна помощ. Още веднъж настояваме главният прокурор да започне разследване кой и на какво основание зад гърба на българския парламент се разпореди 455 млн. лв., събрани от българите за здраве през 2009 г., да не бъдат използвани за разплащане с болниците, а да отидат в сметки на Парламентарната група на Коалиция за България заявява категорично несъгласие с намерението за ново увеличаване и доплащане в здравната система. Натрупаният резерв показва, че пари в Здравната каса има, затова сме против допълнителното вадене на пари от и без това пробития джоб на българина. Колапсът на здравната система е категорично доказателство за отсъствието на политика, която да осигури здравето на българина, че управляващите не са в състояние да се справят с нито един от важните проблеми на хората. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Местан. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Упълномощен съм от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да ви представя позиция по два актуални въпроса. Първият, госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги преди всичко от управляващото мнозинство, засяга акт на погазване на фундаментални човешки права или по-конкретно – на фундаментално човешко право – правото на самоопределение по етнически признак. Разполагам с писмо, разпратено до всички директори на училища в Благоевградска област от директора на Регионалния инспекторат Ивайло Златанов, в което писмо той задължава директорите на училища да събират данни за етническата принадлежност на учениците, но забележете, цитирам: „по преценка на обективни обстоятелства, местоживеене и обособена ромска махала, традиционен бит на семейството, майчин език и други подобни”, дотук ще кажете: „Какво ви притеснява?!”. Продължавам обаче с последното изречение, което е разпореждане, категоричен императив: „Да не се допуска изискване за самоопределяне на етническа принадлежност от децата или техните родители”. Това означава, че класният ръководител, а не родителят и ученикът ще преценят какъв се чувства той. Това е грубо погазване, подчертавам, на неприкосновено, наистина свещено право, което стои в основата на всички международни договори, които се отнасят до правата и свободите на човека, които България не само е подписала, но и ратифицирала. Това писмо представлява откровен акт на дискриминация. Затова ние се обръщаме към образователния министър с въпроса: дали това е самоинициатива на началника на Регионалния инспекторат, или той изпълнява разпореждане на образователния министър доц. Сергей Игнатов? Дали това се отнася само до Благоевград, или е масово явление? Ако това е самоинициатива на началника на Регионалния инспекторат, настояваме министърът незабавно да го уволни. Ако откаже да го направи и ако началникът на Регионалния инспекторат изпълнява разпореждане, политическа воля на министъра, Парламентарната група на Движението за права и свободи ще поиска оставката на образователния министър, защото той ще поеме цялата отговорност за това писмо, което, пак повтарям, представлява откровен акт на погазване на основни човешки права. Вторият актуален проблем, по който искам да представя позицията на парламентарната група, предполагам, както се сещате, се отнася до актуалния проблем с делото за установяване на конфликт на интереси. Уважаема госпожо председател, по делото за установяване на конфликт на интереси на господин Ахмед Доган, председател на Парламентарната група на ДПС, разбрахме, че Народното събрание е ситуирано като страна. Моят въпрос от името на всички колеги от парламентарната група към Вас е: ако Народното събрание е страна по това дело, кой, на какво основание упълномощи госпожа Елеонора Николова да представлява Народното събрание? На нас не ни е известно Народното събрание да е приело подобен акт. По чия воля госпожа Елеонора Николова представлява цялото Народното събрание, ако то е ситуирано като страна по това дело? Поставяме остро този въпрос, защото във връзка с прилагането на Закона за установяване на конфликт на интереси няма практика. Това би трябвало да повиши степента на нашата отговорност. Припомням, че госпожа Елеонора Николова не е народен представител, респективно не е член на комисията. Госпожа Елеонора Николова е служител на Народното събрание по трудови правоотношения. Паралелно с това обаче тя е заместник-председател на политическа сила. Това не е ли конфликт на интереси?! Припомням, че Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да приеме лидерът на парламентарната й група да бъде поставен в ситуация, в която едва ли не срещу него се осъществява един политически пуч. (Шум от ГЕРБ.) Няма да приемем това. Във връзка със самото дело нямаме никакви притеснения. Точно от тази трибуна от името на парламентарна група представих декларация, с която настоявах делото, разглеждането на доклада на комисията да бъде на открито заседание, пред всички български медии, а не да се провежда в миша дупка, до която се стига със специален пропуск. Искахме обсъждането да се отразява пряко, защото не ни притесняват истините, притесняват ни полуистините, притесняват ни манипулациите, притесняват ни митологемите. (Шум от ГЕРБ.) Не е допустимо служител на Народното събрание да раздава политически оценки! Тя не говори по предмета на делото, тя излиза от предмета на делото с изрази като: „политическа върхушка”, „наглост” и други оценки. Ние не отричаме правото на госпожа Елеонора Николова да раздава тези оценки в качеството й на заместник-председател заместник-председател на политическа сила, но като представляващ парламента няма право на политически квалификации. Настояваме да се изясни процедура на определяне кой ще представлява Народното събрание! Това не може да бъде политически ангажирано лице! Настояваме като председател на парламента да се ангажирате с този казус, да определите по надлежния ред кой ще представлява Народното събрание по това дело! Докладът на комисията е един откровен политически акт. Затова е и политическо говоренето по това дело, което стои извън полето на правото. Подчертаваме категоричната позиция на Движението за права и свободи и заявяваме: няма да допуснем да поставите на изпитание толерантността на Парламентарната група на ДПС, да поставите на изпитание толерантността на цялата партия и най-вече на избирателите на Движението за права и свободи! Тази толерантност не е безгранична. Парламентарната група на ДПС стои твърдо, както и Централното оперативно бюро, избирателите твърдо стоят зад своя лидер и няма да позволят политическа саморазправа. Благодаря за вниманието. Друга декларация от името на политически сили, на парламентарни групи няма. Сега моля народните представители Христо Бисеров, Лютви Местан, Ремзи Осман и Неджми Али,

Нашият въпрос е свързан със случая на упражнено полицейско насилие на 23 юли

като визирам разпоредбите на чл. 71, ал. 1, в които ясно е казано кога полицейските органи могат да извършват проверки на помещение без съгласие на собственика. Това са случаите, когато има основание да се предполага, че трябва да бъде предотвратено тежко престъпление, когато има данни, че се укрива лице, което е извършило тежко престъпление, когато трябва да се окаже неотложна помощ на лица, чието здраве, живот и лична свобода се намират в опасност и в случаите на крайна необходимост. Искам да припомня разпоредбата на чл. 72 от същия закон, която определя кога полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства. А това са случаите само на противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане, случаите, когато се оказва съпротива на полицейския орган, естествено случаите, когато има опит за бягство при конвоиране, при нападение, при освобождаване на заложници.

има ли прокурорско разпореждане? Второ, изготвен ли е доклад и какво е неговото съдържание? Трето, в плана на операцията предвидено ли е проникване в жилището? Четвърто, какви са констатациите на контролните органи на МВР? Молим и настояваме, ако има такива документи, да ни бъдат представени преписи от тях. Благодаря

Във връзка с проведената полицейска операция, смятах, че беше доста дискутирана преди лятната ваканция и смятам, че случаят като цяло от криминален стана повече политически. Аз ще припомня пак събитията и фактите около този случай, за да може пак да ви дам и това, което е извършено от проверката от специализираните органи в На 23 юли 2010 г. на територията на Областна дирекция на МВР Кърджали се извърши проверка от комисия, съставена от служители на Дирекция „Инспекторат” в МВР, специализирана Дирекция „Оперативно технически операции” МВР, Главна дирекция „Криминална полиция”. Комисията се запозна с всички факти и обстоятелства около проведената полицейска операция на територията на Кърджали. Бяха проведени срещи и разговори със заместник-окръжния прокурор на гр. Кърджали, прокурора на Районна прокуратура Кърджали, граждански лица, лекари от Спешно отделение към болницата в гр. Кърджали, служители от Областна дирекция на МВР Кърджали. Снети са писмени обяснения от всички служители и от всички лица, които са били разпитани и са дали своите обяснения. В резултат на проверката се установи следното. През проверявания период в Областна дирекция МВР Кърджали е постъпил сигнал относно извършването на тежко престъпление против личността, изразяващо се в склоняването към проституция и трафик на хора. Лицето, което е сочено в тази информация, е Джем Мустафов, който през 2006 г. е осъден от съда в Кърджали на 11 години ефективна присъда.

всички депутати, всички парламентарни групи стоят твърдо зад борбата с организираната престъпност или не? Има ли политическа воля? Защото този въпрос, който тогава ви зададох, беше свързан с едни законодателни промени, които тройната коалиция направи в НК, свързано с поправката „Ванко 1”. Господин Бисеров, Вие сте вносител на тази поправка, заедно с Мая Манолова, с Яне Янев от НДСВ. Това сте хората, които всъщност не знам дали политически сте убедени, че трябва да се борим с организираната престъпност. Защото впоследствие на тази норма, може би днес нямаше може би днес нямаше въобще да говорим за тази операция. Защо? Защото след тази поправка с 11-годишна присъда знаете ли колко е лежал Джем в затвора? Две години и шест месеца, благодарение на тази поправка, която вие, предишното мнозинство, сте приели и лобито, което вие сте имали.

за да има и извън вътрешноведомствен контрол по това, което е направено около тази операция. Няма полицейско насилие. Полицаите са си изпълнили своите полицейски задължения. Единственото, което са допуснали, е, че не са направили съответните рапорти и съответния протокол, което е административно нарушение и те са получили своите наказания. Благодаря ви. Уважаеми господин министър, позволявам си да Ви напомня, че сте тук днес, не за да ми задавате въпроси, за да отговаряте на въпросите. Казвам това, защото Вие не отговорихте на нито един от четирите въпроса, които Ви зададох. Нито един от четирите въпроса не получи отговор. Вие подменихте темата и ние не можем да не реагираме на това. Господин министър, няма да говоря дълго, само ще кажа, че когато полицейски орган наруши разпоредбите, които аз цитирах, това може и да не е престъпление,

времето е много малко, за да ви отговоря в детайли по това, което е извършено. Ще ви изпратя писмено всичко това, което е като компетентността, която е направена. Но ви уверявам, че съгласно чл. 71 от Закона за МВР, при утвърдения план за действие, който е съгласуван с прокуратурата и това, което се получава като информация по време на провеждането на операцията, Кадир е човекът, който е поръчал двете момичета на Джем. Джем е човекът, който никога не е осъществявал таксиметрова дейност – това, за което вие пледирахте в предишните няколко ваши изказвания. Това, което мога да Ви кажа, е, че за констатираните нарушения, които са административни, от служителите на Министерство на вътрешните работи на базата за проверката, която е извършена, те са наказани с писмени предупреждения. Така, че всичко, което е било необходимо да бъде взето предвид от проверката, която е извършена, министърът на вътрешните работи и директорът на Областната дирекция са наказали служителите, които имат пряко отношение не са изпълнили указанията, които са записани в Закона за МВР. Ако не знаете или ако нямате чл. 71, мога да ви прочета какъв е текстът. ЦВЕТАНОВ: Прочетете го внимателно и аз Ви уверявам, че всичко, което сме предприели и затова сме изпратили цялата справка в прокуратурата в Кърджали, за да има надведомствен орган, който също да може да извърши проверка за превишаване правата на служителите,

Там, където са констатирани административни нарушения, естествено, че служителите са наказани административно с това, което има като компетентност министърът на вътрешните работи. И понеже се връщам пак на Ванко 1, може би трябва да говорим вече за Ванко 1 и Джем. Защото Ванко 1 беше с 12-годишна присъда, лежа в затвора три години от тази поправка, която вие приехте. А Джем, с 11-годишна ефективна присъда, ако беше лежал и ако още беше в затвора, нямаше да има криминална дейност, нямаше да има поръчване на проститутки, защото човекът щеше да бъде там, където му е мястото. Следва въпрос от народния представител Иван Костов относно закупени в края на 2008 г. 24 хил. тона метал от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. Заповядайте, господин Костов, да развиете въпроса си. Уважаеми господин заместник министър-председател, на две поредни свои заседания – на 30 октомври и 6 ноември 2008 г., Министерският съвет на Република България одобрява Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” да закупи от Металургичен комбинат „Кремиковци” 24 хил. т метал по борсова цена на приблизителна стойност 24 млн. лв. Мотивът е да бъде продаден на по-висока цена, а скритият мотив е по някакъв начин да се даде подкрепа на Металургичния комбинат „Кремиковци”, вероятно закъсал,

появяват се следните въпроси: Къде се намира този метал в момента? Извършени ли са сделки с него на по-висока цена, както е било намерението или както е било уговорено тогава в кабинета? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ господин Цветанов, за отговор на въпроса. във връзка с поставения от Вас въпрос относно закупуването в края на 2008 г. на 24 хил. т метал от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” Ви информирам следното. Съгласно данните от извършената в тази връзка проверка се установи, че с Решение № 263 от 22 април 2008 г. на Министерския съвет са приети номенклатурни списъци на държавните резерви, нормативите за тях, както и разчет за необходимите финансови средства съгласно приложение, чието съдържание е класифицирана информация с гриф „Поверително!”. С Решение № 684 от 31 октомври 2008 г., точно когато вече се създава напрежението за това, че не могат да бъдат платени заплатите на служителите от „Кремиковци”, се прави една промяна на приложението към предходното решение. На 7 ноември 2008 г. с Постановление № 272 от същата дата Министерският съвет е одобрил допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на извънредните ситуации за 2008 г. в размер на 24 млн. 500 хил. лв., които да се използват целево за доставка по сключен договор с Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за попълване на Държавния резерв. В тази връзка на 24.10.2008 г. е подписан договор за възлагане на борсово посредничество между „Кремиковци” АД в несъстоятелност, представлявано от Анна Миленкова и Цветан Банков – синдици на дружеството, и „Фероконтакт” ООД – член на Русенската стокова борса, представлявано от Ивелин Милков. Договорът съдържа клаузи, според които „Фероконтакт” може да сключи от свое име и за сметка на „Кремиковци” борсови договори за покупко-продажба на търсени или предлагани от страна на „Кремиковци” стоки от Русенката стокова борса. сигурно няма да ми стигне времето и да не стане така, че не съм отговорил по същество, ще Ви кажа това, което е като констатация от проверката. Тези количества в момента са налични в Държавния резерв. Тези количества, за съжаление обаче, не биха могли да бъдат ползвани или продавани, защото 21 хил. 964 т от тези метали са предмет на обезпечение чрез налагане на възбрана съгласно обезпечителна заповед от 22.01.2010 г. на Софийския апелативен съд, Шести състав, Гражданско отделение, издадена на „Ворскла Стийл - България” ЕООД в неплатежоспособност със седалище Костинброд. Това, което е важно и което според мен трябва да бъде ясно на всички, които са вземали това решение навремето – че всичко това е било нужно, за да се субсидира със скрита държавна помощ едно загиващо предприятие - „Кремиковци”.

За мен това не е икономически изгодна сделка, а това е политическа сделка, която е била взета като решение на Министерския съвет. Самият факт, че на едно от заседанията

Благодаря Ви, уважаеми господин заместник министър-председател. Според информацията, която получих, след като се разбра, че съм задал този въпрос, „Кремиковци” е продал рулоните на Държавния резерв, тоест закупеното желязо, и „Ворскла Стийл” предявява иск и съди „Кремиковци” за задължение към себе си. В този смисъл съдът е запорирал рулоните и ние не знаем каква е тяхната съдба. Въпросът е следният: какво ще предприеме правителството, Вие като отговорен за Държавния резерв би трябвало да мислите още отсега, ако съдът признае искането на „Ворскла” и фактически тези пари бъдат напълно изгубени, и Държавният резерв бъде ощетен с тези 24 млн. 500 хил. лв.? Натам отиват нещата, тъй като количеството очевидно е продадено. Това е съветът ми към Вас. Иначе аз ще Ви бъда благодарен, ако ми предоставите писмения отговор, който очевидно не можахте да прочетете докрай. Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Костов, аз ще повторя, че към настоящия момент тези количества се съхраняват в складови бази на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. Държавата е нямала нужда от тези запаси, а просто е взето едно политическо решение, което е с икономически ущърб за българската държава. Това, което мога да Ви кажа – след Вашето запитване и проверката, която беше извършена, бих искал да посоча, че всички нередности, които бяха констатирани от нас в хода на подготовката за този отговор, ни дадоха основание за извършване на една обстойна и задълбочена проверка, която в момента тече. тече. След като завърши, ние ще сезираме Прокуратурата. Към настоящия момент можем да кажем, че има заобикаляне на Закона за обществените поръчки, има необоснована промяна на номенклатурата, за да може да се вземе решение на Министерския съвет, с което да бъдат закупени тези количества. В момента ние реално съхраняваме на държавата само 2 т, а а другите 22, както и Вие казахте, са обезпечение по иск с решение на Софийския апелативен съд за фирмата, която споменахте. Продължава проверката, ще Ви държим в течение и при всяко едно развитие на нещата, свързано с досъдебното производство и внасянето в Прокуратурата. Благодаря ви. парламентарният контрол към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, за което му благодаря. Следват въпроси и питания към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Първият от тях е въпрос на народния представител Анна Янева относно постигнатите договорености по цената на природния газ. Заповядайте да развиете въпроса си, госпожо Янева. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Дочаках след два месеца да получа отговор на зададения актуален въпрос. Надявам се, че това няма да бъде практика, и освен това се надявам, че днес българските граждани ще научат истината за постигнатите резултати от проведените разговори с руската страна.

16 юли т.г., министър Трайков в радио „Фокус”, Варна: „С преговорите, които водим с руската страна има шанс за намаляване на доставната цена на газа за България”; 17 юли т.г., в. „24 часа”: „Ние сме близко до цените на газа с руската страна”; в. „Новинар”: „Не подписваме за „Южен поток”, ако не падне цената на газа”; 18 юли т.г., в. „24 часа”: „На преговорите с Русия бяха изхвърлени посредниците при доставката на газ за България”;

„24 часа”: „Вместо да поевтинее газът поскъпва с 3% от м. октомври” – предложение,обратното на казаното от Вас, министър Трайков. Приключвам. Във връзка с това моят въпрос към Вас е:

Добре! Добър ден на всички! Благодаря за прегледа на печата. Всъщност виждате, че чакането се възнаграждава, защото ще имате възможност да чуете от мен това, което съм сигурен, че вече знаете, то е следното: договореностите, които постигнахме за цената на газа по действащите договори беше цената на т. нар. преференциален газ да бъде намалена по по формулата, тоест да бъде забавено поскъпването, да бъде върнато назад поскъпването, предвидено в промяната на договорите, подписани по времето на господин Овчаров. Нетният ефект от това е 21 лв. на 1000 куб. м ефективно намаление, тоест независимо дали при следващата ценова промяна на цената на газа той поскъпва, намалява или си остава същият, това ще бъде с 21 лв. по-малко, отколкото би било иначе. Това е фактът! Това е по действащите договори. Преференциалният газ, за който се отнася тази промяна в цената е около 356 млн. куб. м на тримесечие, но тъй като за четвъртото тримесечие се консумира повече газ, отколкото за третото,

които се купуват по по-високата цена, тъй като са повече в сравнение от третото тримесечие, като цяло в общия баланс на цената, това води до повишение по сметките на „Булгаргаз” с близо 3%. Освен това, не знам дали това беше част от въпроса Ви, ще кажа за следващите договори. Говорим за новите договори, които предстоят да бъдат подписани. Там принципното положение, записано в меморандума, е, че „Газпромекспорт” ще продава директно на „Булгаргаз” за клиентите на „Булгаргаз” в България и това е въпросът, свързан с елиминирането на посредниците, който Ви интересува.

Господин министър, не направих преглед на печата, а цитирах Вас и Ваши изявления по отношение на водените преговори. Аз ще се съглася с това, което казахте в началото, че ние отново нищо не разбрахме и не научихме, но аз разбрах нещо все пак от Вашия отговор, че сериозен разговор, сериозни преговори и сериозни резултати не са обсъждани. Не сте разглеждали никакви други възможности. Единственото, което се опитахте да направите, е да постигнете моментен, конюнктурен ефект с цел неговата медийна експлоатация, а и самият той не е документиран. Очевидно е, че този ефект го търсите на базата на подписания през 2006 г. договор, който доскоро критикувахте, включително и днес. Тези механизми, чрез които отлагате предвиденото по график увеличение на всеки регулаторен период, ще доведат едва до 3-4% намаление на цените. В този смисъл не е коректно да се заблуждава общественото мнение и потребителите на природен газ. Ако се върна още малко по-назад да Ви припомня, че правителството, лично Вие, министър-председателят, говорихте дори за 30-процентно намаление на цените на газа. Може би и това е причината да скриете постигнатото и непостигнатото, договореностите, с някаква търговска тайна. Търговска тайна няма, защото няма подписани и търговски договори. българските потребители на природен газ, трябва да знаят какво се договаряте и да бъдат информирани по този въпрос, в който беше използвана огромна медийна енергия.

Благодаря. Ще се възползвам от всяка възможност да помогна на госпожа Янева да разбере нещата, която хем не разбира, хем изчита тук някаква техническа обосновка. Повтарям още веднъж специално за Вас, госпожо Янева: точната цифра е 4,01% намаление на цената на газа, вследствие на договореностите

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Въпросът поостаря – от 7 юли тоест минаха вече два месеца. Има очевидно и обективни причини, заради ваканцията. Независимо от това въпросът продължава да бъде актуален. Ще Ви изчета най-напред въпроса: във връзка с посещението в България на руския вицепремиер Виктор Зубков и водените разговори по големите енергийни проекти моля да ми отговорите: какви са постигнатите политически договорености, понеже други няма, и поетите конкретни ангажименти от българска страна по проекта „Белене”? В тази връзка, то е все по този въпрос, Ви моля в отговора си да кажете все пак ще строим ли „Белене” или няма да го строим? Има ли ясна пътна карта, както прозвуча в медиите, или няма такава ясна пътна карта? Какво е договорено с Русия – ускоряване, замразяване или забавяне на проекта? България ще запази ли мажоритарния си дял от 51% в проекта? Ще участва ли Русия със собственост в проекта? Ще участва ли Сърбия със собственост в проекта? Ще се намали ли цената на проекта, тъй като прозвучаха такива нотки – от 4 милиарда на колко, и да обясните и Вие тези митични 7 млрд. евро, които спомена премиера, какво представляват и как се получиха? Поискахме ли участие на Русия във финансирането на проекта? Поискахме ли отлагане или забавяне на предстоящите плащания? В тази връзка беше заявено, че през м. септември т.г. трябва да платим 280 млн. евро за готовия реактор – ще ги платим ли, няма ли да ги платим? Докъде стигнаха разговорите за привличане на стратегически инвеститор? Дали е поискана подкрепа от Русия за привличането на такъв инвеститор? Смятам, че въпросът е изключително важен дори за това, че виждате колко много кал се хвърли върху проекта, а ние се надяваме това да бъде национален проект – проект, с който България да запази ядрения си потенциал, естествено да имаме евтина, достъпна

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! По време на разговорите с вицепремиера Зубков в мое присъствие не е имало допълнителни политически ангажименти, поети от България, свързани с проекта „Белене”. Мога да спра дотук с отговора на въпроса, но тъй като Вие продължавате да говорите за тези 4 милиарда и не разбирате откъде се получава по-високата цена, аз ще я кажа още веднъж. Четирите милиарда евро е базовата базовата цена на основния договор за строителството на централата. Към тях руската страна постави изисквания за ескалация на цената, които в най-благоприятния си вид стигат до над 3 млрд. евро – значи станаха 7 милиарда. Към тях имаме

Докато почнете да продавате електроенергия и да печелите от този проект, трябва да плащате цената на финансовия ресурс, който е привлечен. В зависимост от структурата може да варира около 1 млрд. евро – станаха 9 Това, за което ние се борим, е намаляване на ескалационната надбавка, което реално може да поевтини проекта. Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, не очаквах от Вас такива намеци за неразбиране как се появява цената. На Русия ние дължим 4 млрд. евро. Освен това има ескалация и Вие прекрасно знаете, че тези 13 месеца, дето протакате проекта, България ще ги плати след това точно заради ескалацията. Колкото повече протакате проекта, толкова по-скъп ще става той и вината се носи от от тези, които тупат топката и чакат не знам какво да се случи. Искам да Ви цитирам премиера на републиката: „Независимо, че Европейската комисия ни разреши да ползваме V и VІ реактор до 2030 г., след 2020 г. това може да стане само ако руският производител каже, че те могат да работят още десет години. Ами ако каже, ами ако не каже?! Ами ако нямаме и „Белене” тогава и почнем да внасяме ток от Турция, какво ни гарантира американският посланик?” – интервю на премиера във в. „Стандарт” от 12 юли 2010 г. Прозрение, за което трябваше да мине една година. това е ядреният потенциал на България, това е интелектуалният потенциал на България, това е геостратегическа позиция на България не само в региона, а и в световен мащаб. Да не разбираме, че „Белене” е необходимо преди всичко на България, а не на Сърбия, не на Гърция, не на Русия, според мен е просто национално предателство. В тази връзка аз много се надявам все пак еднозначно да кажете: какво поискахме от руснаците

Уважаеми господин Димитров, ако се опитвате да ме убедите защо има смисъл да има „Белене” или не, това е отделен въпрос. Тук говорим за цената. Всяко нещо си струва да се прави или не в зависимост от това колко струва. Ако Вие кажете, че сте имали готово решение, тогава елате и кажете пред всички откъде щяхте да вземете 5-те милиарда евро миналата година, които да гарантират участието на България с 51% в проекта? Откъде щяха да дойдат?

със съседните страни. Заповядайте, господин Иванов. Развийте своето питане. ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз няма да Ви питам за руските проекти, защото това е патент на Българската социалистическа партия, които са изключително притеснени, докато не се реализират техните амбиции, но може би няма и да се реализират. Ще Ви попитам нещо друго, което за мен е от изключителна важност за страната и което

на прекъснатото подаване на газ към Европа и се оказахме най-уязвимата страна заедно със Словакия, която впоследствие реши макар и частично своите проблеми, за нас се оказа от изключителна важност да изпълним изискването на Европейския съюз да диверсифицираме източниците на доставка на природен газ – нещо, което е залегнало и в нарочната директива на Европейския съюз. Два са начините, по които могат да се диверсифицират доставките на природен газ. Първият е чрез построяване на други газопроводи и в това отношение от ключово значение е газопроводът „Набуко”.

за едни огромни суми, макар и три пъти по-малки отколкото за „Южен поток”, то има и втора опция, на която искам да се спра и искам от Вас разяснение по този въпрос. Това е осигуряването на интерконекторните връзки на България с газопреносните системи на съседните страни. Касае се до връзките, които България може и трябва да осъществи с газопреносната система на Румъния, на Гърция и на Турция. По отношение на Румъния и Гърция, поради необходимостта това да се случи със страни – членки на Европейския съюз, имаме финансовата подкрепа от страна на Европейската комисия. Доколкото си спомням, 45 млн. евро за нашата връзка с Гърция и 10 млн. евро за връзката ни с Румъния, която и като инвестиция поначало е по-малка. По отношение на връзката с Турция нямаме подкрепата на Европейския съюз, но тя има други свои предимства – много по-кратка, ефективна и независеща от трета страна, в случая от Гърция.

Благодаря, госпожо председателстващ. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, връзките са структурирани по различен начин и са на различен етап на осъществяването си. България и Румъния. С решението си от 4 март 2010 г. Европейската комисия включи проекта в списъка на одобрените за безвъзмездно финансиране, като предвидената сума е 8,9 млн. евро. До края на 2010 г. проектът следва да навлезе в инвестиционна фаза, а през 2011 г. се предвижда да приключат инженеринговите дейности по проекта. Строителните работи се планират за периода 2011-2012 г., като се очаква реализацията да приключи в средата на 2012 г. Връзката Гърция-България, която със същото решение на комисията от март т.г. беше предвидена да бъде подпомогната с 45 млн. евро – в процес на подготовка е цялостната документация за обявяване на процедура за обявяване на избор на инженер- проектант, който да извърши дейностите по изготвянето на ПУП, парцеларен план, технически проект и доклад за ОВОС. Съгласно обсъжданата досега на корпоративно ниво възможност, процедурата следва да бъде обявена от бъдещата съвместна компания по проекта. До края на тази година следва да бъдат подписани договори за доставка на тръби и оборудване с дълъг цикъл на производство за изграждане на газопровода. От Българския енергиен холдинг са получили апликационна форма, която ще попълнят за удължаване с три месеца на този срок. През 2011 г. след завършване на разрешителни и одобрителни процедури проектът ще навлезе в етап на физическа реализация. Графикът предвижда завършване на фазата на изграждане и въвеждане в експлоатация през втората половина

той е безпрецедентен досега като преструктуриране в българския газов сектор. Вместо да имаме газова връзка, както обикновено се процедира с тръба до границата, която да е българска собственост, а оттам тръба, която да е гръцка собственост, имаме обща компания, в която България има 50%, а гръцката и италианската страна имат други 50%, което потенциално би могло да доведе до трудности при вземането на решения. Когато има трудности при вземането на решения и несъгласие между страните, лесно се стига до ликвидация. Когато се стигне до ликвидация, активите се продават и всеки може да купи компанията – не тръбата, не гръцката тръба, не една или друга част от газопровода, а цялата компания. Тази постановка, подписана от предишното правителство, за нас беше доста притеснителна. Посветихме голяма част от разговорите в последните месеци по намирането на на корпоративно устройство, което да е работещо в интерес на България. Връзката България-Сърбия. На 5 март в Брюксел подписахме съвместно изявление на ниво ресорни министерства на двете държави във връзка с подготовката и реализацията на проекта. С него се дава мандат на „Булгартрансгаз” и „Сърбиягаз” за създаване на работна група с участие на представители на двете министерства, Комисията и Секретариата на енергийната общност. Целта е навременна подготовка на проекта и събиране на необходимата информация за стартиране на предпроектно проучване. Предвижда се финансирането на българската част от проекта да бъде осигурено от Оперативна Предстои да бъде осигурено финансиране за сръбската част, от което зависи пряко дали проектът ще бъде изпълнен. Това е решаващият момент в този проект. Ако сръбската страна не осигури финансиране за своята част, този проект в тези срокове и в тази рамка няма да бъде изпълнен. На срещата на премиера Борисов и сръбския президент Тадич е станало дума и за този проект. Ние се ангажирахме също да подкрепим възможността Сърбия да получи финансиране в своята част. За Турция-България има проекти в идейна фаза на развитие. На 28 януари 2010 г. са подписани два меморандума във връзка с изграждане на междусистемните връзки. Единият е между ресорните енергийни министерства, а другият – между „Булгаргаз” и „Боташ”. Предвижда се да продължат разговорите с турската страна на правителствено и корпоративно ниво с цел подготовка и своевременна реализация на проекта. Същевременно в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма постъпи предложение от турската компания „Седгаз” за изграждане на газопровод от Одрин да Димитровград като частна инвестиция.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз Ви благодаря за подробния отговор, който дадохте за всичките възможни интерколекторни връзки на българската газопреносна система. Няма съмнение, големият проблем е, че всички те ще бъдат реализирани в бъдеще. При това най-лесно осъществимата – тази с Румъния, ще бъде реализирана според Вашите думи не по-рано от от втората половина на 2012 г., с Гърция – 2013 г., а що се касае до връзките със Сърбия и Турция, както Вие казахте, те са в идейна фаза. идейна фаза. Имам два допълнителни въпроса. Първият е: възможно ли е ускоряването поне на връзките с Турция получава природен газ от няколко направления, преди всичко чрез газопровода „Баку-Тбилиси-Ерзурум”, но също така получава газ от северен Ирак, а догодина ще получава газ и от Египет чрез арабския газопровод. При това положение за България това би било добро решение. На второ място, Вие казахте, че има проект, свързан с частни инвеститори, които за разлика от тромавата процедура, която винаги съпътства междудържавните контакти на ниво министерства или на ръководещите газопреносните и газоразпределителни компании за съответните страни, имам предвид „Булгаргаз” и „Боташ”,

е възможно, стига всички въвлечени страни да осигурят своята подкрепа, да се стигне до реализацията на който и да е от проектите. осъществяването на връзката като частни инвестиции има някои предимства. Едно от тях е не ангажирането им с процедурите и не необходимостта от инвестиране на средства, но пък има и недостатъци, свързани с добавената стойност от преносна и търговията с природен газ. Затова казах, че сравняваме двата варианта. Още в следващите седмици в календара ни има разговори с турската страна по тези въпроси.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз действително съм доволен, че Вие отчитате важността на интерколекторните връзки, което казахте в репликата по повод на моето питане. Повтарям, че докато България няма никаква друга алтернатива на доставка на природен газ, до голяма степен ще бъде зависима от волята на „Газпром” по отношение на цени, количества и всички други подробности, свързани с договорите за доставка на газ. България може да има много по-силна позиция тогава, когато има алтернативни трасета и изградени интерконекторни връзки. Още повече, когато говоря за връзката с турската газопреносна система, нека не забравяме, че тя може да бъде комбинирана по подходящ начин, за да бъде част от изграденото трасе на бъдещия газопровод „Набуко”, което пък ще позволи по-бързо да бъдат проведени строителните дейности по този газопровод. Пожелавам ви успех и се надявам действително това, което Вие казахте, за ускоряване на тези процедури, да бъде факт в следващите месеци. Следва въпрос от народните представители Мартин Димитров и Иван Николаев Иванов относно удължаване на лицензите за експлоатация на блоковете 5 и 6 от АЕЦ „Козлодуй”. Въпросът ще бъде развит от народния представител Мартин Димитров. Заповядайте. Имате думата, господин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа! Българският народ е казал нещо много умно: „По-добре е да хванеш питомното, вместо да гониш дивото.”. АЕЦ „Белене” е гонене на дивото – страшно много пари и огромна инвестиция, която България никога не е имала през последните години, и не е било възможно да бъде изградена тази централа. Питомното е АЕЦ „Козлодуй” – нещо направено, което го има, което произвежда ток в момента. Нашият национален интерес е пети и шести блок на „Козлодуй” да работят максимално дълго. Това е свързано с необходимо обследване, процедури, харчене на пари и ясен ангажимент на правителството, категоричен ангажимент, който трябва да го има. Чухте Ангела Меркел какво каза през последните десетина дни: „Има нова политика в Германия, която е насочена към удължаване живота на атомните централи в Германия”. Това трябва да направим и ние в България с нашата атомна централа. Има пълната възможност поне до 2030 г. да бъде удължен срокът на работа на тези реактори.

по удължаване срока на работа на тези реактори. Въпросът е, че част от тези действия трябва да бъдат свършени до края на тази година. Необходимо е днес, от тази трибуна да чуя и Вашия личен ангажимент, че тази работа ще бъде свършена. ми се иска, нашият премиер, който проявява много усилия например – да има писта на Формула 1, което може би е важно, но да постави на първо място преди пистата, преди алеята на славата, преди спортната зала, удължаването срока на работа на пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй”. Иска ми се това да стане категорична позиция на правителството. Да получите и пълната подкрепа, вярвам, на всички парламентарни групи

Благодаря, госпожо председател. Дами и господа! Уважаеми господин Димитров, споделям и разбирам загрижеността Ви, но честно казано не разбирам каква повече категоричност в позицията ни очаквате. Още през м. февруари ми зададохте парламентарен въпрос. След това в качеството Ви на председател на парламентарната комисия, в края на месец април Ви изпратихме допълнителна информация, с която Ви информирах, че в изпълнение на изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия АЕЦ „Козлодуй” разработи план график за изпълнение на дейностите по продължаване на експлоатация на пети и шести блок, включващ девет основни етапа с краен срок на прелицензиране за пети блок – 31 октомври 2017 г., и за шести блок – 2 октомври 2019 г. Предприетите мерки за приключване на дейностите в предвидения срок са подробно описани в план-графика, като към момента са изготвени следните документи: - списък на важни за безопасността конструкции, системи и компоненти, подлежащи на ремонт и техническо обслужване на пети и шести адаптирана обща методология за оценка на остатъчния ресурс на оборудване и конструкция от пети и шести блок; - работна програма за оценка на остатъчния ресурс от системите за безопасност и системите, важни за безопасността. В изпълнение на план-графика вече са разработени техническите задания за комплексно обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на блокове пет и които са в процес на съгласуване. Към настоящия момент за комплексното обследване е взето предварително решение за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление. Предстои разглеждане на предложението на заседание на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй”, както и получаване на разрешение от Българския енергиен холдинг за стартиране на процедурата. В заключение, бих искал да ви уверя още веднъж, тъй като очаквате от мен, че удължаването на лицензиите за пети и един от основните приоритети за екипа на министерството и на АЕЦ „Козлодуй”, работим по ясно разчетен план-график с фиксирани задачи и срокове за изпълнение, като крайната ни цел е удължаване на живота на двата реактора при осигуряване на максимална степен на защита на националния интерес. В тази работа срещаме

иска ми се да чуя този ангажимент категорично и от българския премиер. Ние ще намерим начин да поставим този въпрос и пред него, тъй като това е национална кауза, зад която трябва да застане цялото правителство, не само Вие. Не съм го чувал от негова страна. Иначе беше зададен един допълнителен въпрос от господин Петър Димитров, който сега ще Ви обърне специално внимание. Той каза така: „Ако Русия не желае

по каквато и да е било причина някой започне да пречи на удължаването на живота на тези два реактора, той може да бъде партньор във втора атомна централа. Това е много хубав логичен въпрос, по който и Вие, господин министър, трябва да вземете отношение. Аз вярвам в следното. Първо, удължаването на живота ще зависи най-вече от обследването и това трябва да се каже пред българското общество и пред Народното събрание. Ако то докаже безопасност, каквато вярвам, че ще докаже това обследване, и достатъчен ресурс, разбира се, няма никаква разумна причина, който и да било да поставя под съмнение удължаването на работата на пети и шести блок на „Козлодуй” поне до 2030 г. Това, колеги, сега е момента, не последния момент както е винаги – последните пет минути, последните две минути, последните два дни, да бъде поставен като ясен национален приоритет и всякакви спекулации в тази насока да бъдат пресечени, защото, за съжаление в България има хора, на които им се иска това да не се случи. Това трябва да бъде пресечено по всякакъв възможен начин, защото нормалното функциониране на АЕЦ „Козлодуй”

Благодаря. Министър Трайков, имате право на дуплика. Не желаете. Благодаря Ви. Преминаваме към въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно проучвания за наличие на шистов газ в страната. Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса си. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! След мащабна научноизследователска дейност в продължение на повече от десетилетие, в последните няколко години, в няколко страни в света, преди всичко в Съединените щати, започна много сериозно извличане на, така нареченият газ от шисти или шистов газ, в големи промишлени количества. За да стане ясно как се промени изобщо картината на световния пазар на природен газ, искам да кажа, че Съединените щати, които никога не са били водеща сила в производството на природен газ

Това всъщност отвори световната дискусия за находищата на шистов газ в други страни по света и най-вече в Европа и нас, което ни интересува в Източна Европа. От това, което го има като предварителни изследвания и наблюдения, такива находища има в зоната – Полша, Румъния и Североизточна България. Оценката за находищата на шистов газ в Североизточна България е от порядъка на 25 млрд. куб. м природен газ. Тъй като в момента консумацията ни е 2,5 млрд. кум. м, това означава задоволяване нуждите на страната ни за около десет години напред. Разбира се, аз няма да се спирам на всичките проблеми около експлоатацията на такива находища, но завършвам с моя въпрос към Вас. Заявяван ли е интерес от местни и чуждестранни компании за проучвания на залежите от шистов газ в страна?

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Иванов, прав сте, разработката на технология за шистов газ в Съединените щати ги превърна от най-големия вносител в най-големия производител на газ, което остави много терминали за втечнен газ без работа и много танкери, запътили се насам към европейския пазар и към Китай, в резултат на което видяхме това намаляване на цените. Тоест ефектите не са непременно само от използването на една технология и от свързаните явления. В България в министерството през тази година са подадени общо седем заявления за търсене и проучване на нефт и газ.

В министерството са стартирани процедури по предоставяне на права за горните площи, като паралелно със съгласувателните процедури тече и подготовката на останалата необходима документация за откриване на конкурсите. С оглед на нормативно определените срокове най-оптимистичните очаквания са, че две от тях, заявените от „Шеврон”, могат да приключат в края на м. юни 2011 г. Конкурсите за останалите пет площи могат да бъдат финализирани в срок до края на м. август 2011 г. Към днешна дата от Министерството на околната среда и водите са регистрирани две геоложки открития на природен газ и кондензат от „Дайрект Петролеум България” ЕООД в блок „А- Ловеч”, разположен на територията на област Ловеч и област Плевен.

С регистрирането на търговско откритие ще стане ясно какво количество може да бъде извлечено от находището. Второто геоложко откритие на шистов газ е „Етрополска аргелитна формация”,

Установяването на запаси и превръщането на геоложкото откритие в търговско, тоест в находище за промишлен добив, се очаква да приключи в края на 2011 г. Промишлен добив на шистов газ може да се очаква след пет до десет години – такава оценка дават редица експерти, базирайки се на сроковете за оценка на находище, избор на технология за добив, изграждане на добивна и транспортна инфраструктура и т.н. Съгласен съм с Вас, че темата е изключително актуална и значима. Неслучайно в Съединените щати и аз при посещението си, и сега заместникът ми разговаряхме с компании, и резултат от това е интересът, проявен от някои от тях. До настоящия момент в България поради липса на ясна и принципна политика в минната индустрия не са проучвани възможностите за добив на шистов газ и съответно перспективите, но това се дължеше и на по-слабото развитие на технологията, така че това е изцяло в областта на концентрацията на вниманието ни. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Както и в предишния отговор, така и в този, Вие съвсем изчерпателно описахте картината, която всъщност съществува в момента в този начален етап, когато се кандидатства за проучване на евентуални находища на шистов газ в страната. Аз считам, че действително енергийната независимост на една страна, в частност естествено България, до голяма степен зависи от използването на местни енергийни суровини. Шистовият газ, ако ние разработим тези находища, ще бъде за нас местна суровина, която ще засили нашата енергийна независимост. Още повече, че това се случи в един период, когато постепенно конвенционалните енергийни източници продължават да се изчерпват в световен мащаб. Аз зная, че промишленото производство – добиване на шистов газ, ще бъде след един период 5-8, а както Вие казахте, дори до 10 години в зависимост от разработената технология. Трябва да се стартира, да се започне с това, за което аз Ви поставих и въпроса, и в който Вие уверявате, че в рамките на една година поне за първите заявки за проучване процедурата ще завърши. Защото имам предвид, че една от компаниите, която кандидатства, е кандидатствала в Румъния и вече е получила разрешение за проучване на находището шистов газ в Румъния още на 1 юли, тоест преди два месеца. В това бих казал благородно съревнование всяка страна да има достъп до своите местни суровини, би трябвало България да бъде активна страна. Разчитам това да се случи в следващата година. Благодаря ви.

Уважаеми господин министър, уважаема госпожо председател! Моят актуален въпрос беше зададен преди около два месеца, но изминалото време не го направи по-неактуален. Защото след почти една година безцелно и безотговорно приказване главно в негативен план по проекта „Южен поток” и въобще по всички големи стратегически проекти, изведнъж някой „стопли”, че изтичат договорите за доставки на природен газ на България и че с това, безотговорно отношение ще имаме проблеми с преговорите. Това доведе до една болезнена активност, която в никакъв случай не е признак на компетентност, на ясна позиция и ясно очертан стратегически интерес, който България защитава в тези преговори. Аз, господин министър, няма да правя справка за това, което Вие и Вашите колеги сте казвали по отношение на „Южен поток”, но ще Ви припомня какво казахте тук, в Народното събрание, на 25 юни т.г.

Вие тогава обяснявахте на господин Миков как този сложен според Вас въпрос трябва да бъде решен в резултат на прединвестиционно проучване. Това прединвестиционно проучване все още не е съгласувано с руската страна и то тепърва ще се прави и едва тогава ще бъде решен въпросът. Само десет дни по-късно изведнъж се оказа, очевидно, че не само е съгласуван обхватът, че не само прединвестиционното проучване е направено, ами очевидно, че Вие сте доволен и от неговите резултати. Защото по време на преговорите, които се проведоха в България малко по-късно, беше подписана така наречената „пътна карта” за проекта „Южен поток”, каквото и да значи това „пътна карта”. Затова на мен ми се ще тук, от тази трибуна, да ни информирате какво все пак е договорено с руската страна като срокове, количества, трасета,

Благодаря. Дами и господа, господин Овчаров! Веднага ще Ви поправя – прединвестиционното проучване не е направено, но подписаната пътна карта дава пътя за неговото изготвяне и за съставянето на смесената компания, която след това ще го одобри и ще вземе инвестиционно решение. Оставям настрана разбиранията ви за компетентност, които очевидно са свързани с подписване на договори за повишаване на цените, докато нашите са такива, които са свързани с намаляването на цените, колкото и те да не са достатъчни за госпожа Янева или не може да ги разбере, но това е основна разлика в разбиранията ни. ни. Господин Миков – не го виждам, така че за съжаление пак се налага да обяснявам. Но да кажа защо не е просто. Защото инвестиционното проучване трябва да даде отговор на въпроса при какво положение „Южен поток” е изгодна инвестиция за България. Пътната карта разписва как става това. Тя разписва стъпките, действията и сроковете за осъществяване на технико-икономическа обосновка, което ще бъде една от основните предпоставки за вземането на окончателното инвестиционно решение. До края на м. февруари 2011 г. трябва да са готови предпроектните проучвания и да бъде създадена смесената компания по проект „Южен поток”. В момента активно се работи по финализирането на споразумение на корпоративно ниво, което ще уреди отношенията по подготовката и възлагането на предпроектното проучване за българската отсечка от газопроводната система „Южен поток”. Другите договорености са свързани с потвърждаване ползването капацитета на транзитната газопреносна система – собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, за количества природен газ, които ще влизат на българска територия по трасето „Южен поток”, предназначени за Турция, Гърция и Македония. Предвижда се включително да бъде разгледана необходимостта и възможността за тяхното увеличаване и преразглеждане на таксата за плащане от „Газпром” в случай на допълнителни инвестиции от страна на българския оператор. Съществен акцент от преговорите е условието, поставено от българска страна, че никаква част от газопреносната мрежа на България не може да бъде предмет на съвместната компания, включително и евентуални разклонения на основната тръба на „Южен поток” в южно направление, в частта му на територията на нашата страна. Те си остават собственост единствено на България. Отделно от това, при изграждането на газопровода и при подготовката на договорите за „Южен поток” ще се спазват европейските директиви, регламенти и насоки така, че на българската страна да не бъдат налагани санкции за извършени нарушения. Ако тогава се бяхме вслушали в идеите на господин Миков, на когото това му се струваше толкова просто, към днешна дата щяхме да сме в ситуация, подобна на

Господин министър, когато задавам въпросите, аз не ги задавам, за да се да се надприказвам и да се заяждам с Вас. Вие очевидно имате усещането, че със заемането на стола на министър, очевидно сте станал и експерт, и управленец, и главното - политик. Много ми се иска, когато разсъждаваме по експертни въпроси, да се държите главно на равнището на експерт и да не се правите на политик, защото такъв очевидно още не сте станали. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Що се отнася до това, което цитирах и изказването на господин Миков, аз ще Ви го цитирам дословно, за да не си приказваме пак отново празни приказки: „За целта трябва да се пристъпи към подготовка за възлагане на прединвестиционно проучване. Целта на прединвестиционното проучване е подробно изследване на техническите, икономическите, юридическите, екологичните, пазарни и други аспекти на проекта”,

Не само отговорихте: „60 милиарда”, ами и включихте досегашния транзит в тези 60 милиарда. Не казвам, че сте направили лошо, а казвам само, че трябва да помните какво говорите тук пред нас, а не всеки път да започваме едни и същи разговори от началото. Има една българска поговорка: „Недей забравя с кои жаби в кой гьол какво си квакал!”. Това се отнася и за Вас. От време на време си спомняйте какво говорите, особено в Народното събрание! Благодаря ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желаете ли дуплика, министър Трайков? Заповядайте!

И ние сме възложили изготвянето на прединвестиционно проучване, тоест взели сме решение за пътната карта, която ще доведе до извършването на това прединвестиционно проучване, което да даде отговор на въпроса за икономическата полза от газопровода. Това е, което ще стане ясно, но не днес или утре, както смяташе господин Миков и вероятно както смятате Вие, а ще стане ясно през пролетта на 2011 г.

на фотоволтаични и ветрогенераторни централи към електроразпределителните мрежи. Заповядайте, за да развиете въпроса си. ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, получих оплаквания както от юридически лица, така и от граждани от Североизточна България, дружество, в случая се касае за ЕОН в тази част на страната, отказва да извърши предварително проучване на възможностите за присъединяване на централи на принципа на възобновяеми енергийни източници, касаещи соларни и ветрогенераторни централи, към електроразпределителните мрежи. Аргументът е ясен. Той всъщност пролича по време на това, което се случи буквално преди броени седмици в тази част на страната, а именно липса на свободен капацитет на преносните линии. От друга страна, заявява се, че такъв свободен капацитет ще има не по-рано от 2013 г. Следващото е, че молителите се обръщат към поделенията на НЕК, но НЕК отговаря по същия начин, че липсва свободен капацитет на преносните мрежи, в резултат на което хората реално се оказват в невъзможност да присъединят произвежданата от тях електроенергия към енергийната система на страната, което е и смисълът, всъщност, на вложените инвестиции. Какви са недостатъците от подобна ситуация? земеделски производители, които също се оплакаха, се оказаха в невъзможност да ползват европейски средства по програмата „Развитие на селските райони”, защото не могат да инвестират в соларен парк не върху обработваема земя, а върху покривните конструкции на зърнени складове. На второ място, забавя се програмата за повишаване на енергийната ефективност по причина, че загубите в преносните мрежи всъщност не могат да се намалят като се лишава производителят от това да може и собствените си потребности да задоволи. Има и други причини, които мога след това да представя, но тъй като времето ми за въпроса поставям директно: какви мерки предприема Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, за да бъдат решени описаните проблеми като се защитят обществения интерес и европейските ангажименти на страната ни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

Накратко отговорът на въпроса Ви за мерките за преодоляване на най-сериозните проблеми при присъединяване на електропроизводствени мощности от „НЕК” ЕАД предвижда подмяна на съществуващите проводници на електропроводи 110 киловолта между подстанция „Балчик” и подстанция „Варна-Запад”, както и между подстанция „Шабла” и подстанция „Добруджа” с композитни свръхпроводими проводници от ново поколение без да се налага подмяна на стълбовете. Това ще увеличи с около 60% преносната способност на електропроводния пръстен между Варна-Каварна-Добрич от 167 мегавата на 267 мегавата. Но въпросът Ви има по-общ конспект и това е политиката ни по отношение на възобновяемите енергийни източници. Тук бих искал да кажа, че от миналото остана една изключително неработеща система – при много високи тарифи за изкупуване на електроенергията, която приканваше спекулантите от цял свят да дойдат и да търсят забогатяване тук, и при абсолютна невъзможност от страна на ангажираните държавни и корпоративни субекти да изпълнят задълженията си при присъединяването на тези мощности. Да не говорим за крайните потребители на електроенергия, които щяха да се сблъскат с многократно повишаване на цената на електроенергията, ако всички тези заявени мощности се осъществят. Затова в новия Закон за възобновяемите енергийни източници, който подготвяме, основната философия е националният ни ангажимент от 16% е да бъде постигнат на възможно най-ниска цена, изкупните цени да бъдат намалени, а там където има повече кандидати за определената квота, проектите ще бъдат избирани въз основа на търг с ценова компонента за изкупуването на електроенергията. Смятам, че на този етап трябва да постигнем не много повече от тази квота, която имаме като национален ангажимент. Междувременно технологиите ще се развиват, тези инсталации ще стават по-евтини, всяко нещо – с времето си.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, нямаме никакви различия в това, което казахте в отговор на моя въпрос. На първо място, това наистина трябва да бъдат българските потребители. Това означава, че не трябва да се допуска производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници да се превърне в ниша

принципът на конкурентоспособност, тоест да има повече проекти, да се даде възможност да се конкурират и да се избере този, който допринася най-голяма обществена полза. Никакво съмнение по тези два въпроса. Заедно с това трябва да се намалят административните пречки, за да не върви един проект от момента на идейната фаза до момента, в който започне да работи съответната соларна или ветрогенераторна централа,

способността за пренос на електроенергия. Единствено Ви моля да кажете сега: в какъв срок ще бъде увеличена пропускателната способност на преносните мрежи в този край на България, а предполагам, че и на други места, където се развива производството на енергия от възобновяеми енергийни източници? Предполагам, че и Вие сте убеден, че това производство също като производство от местен ресурс увеличава и сигурността на страната, и, разбира се, енергийната ни независимост. Ако може това да се случи по-бързо, за да може по естествен път

Уважаеми господин Иванов, смяната на композитния проводник по памет, може да не съм напълно прецизен, трябва да стане до края на годината.

което е точно обратното на сега – лесен вход, елате всички, но след това никой не може да си направи проекта. Преминаваме към въпроса на народния представител Румен Овчаров относно доставки на природен газ за България. Заповядайте, господин Овчаров. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! И този въпрос стоя доста време, но и за него времето не само не намали актуалността му, а напротив, направи го още по-актуален. Имам предвид и изключително рязката промяна в оценката за резултатите от преговорите, проведени през м. юли във Варна.

много ми се иска с Вас да уточним дали не стои по същия начин и въпросът с посредниците, защото според мен там има значителен потенциал за намаляване на цените. на цените. Вие многократно се ангажирахте, включително и тук, от тази трибуна, с ясна позиция по отношение на тяхното отстраняване. Въпросът ми към Вас е: кои са посредниците, които доставят природен газ в България? Какви са комисионите, които получават от това? Какъв е срокът, в който те ще отпаднат? И какъв ще бъде ефектът от това отпадане за цената на природния газ според новите договори? Ще бъде ли спазен определения от Вас лично срок за експертна готовност на новия договор към 1 ноември 2010 г.?

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, господин Овчаров! Веднага бих искал да уточня, че аз и министерството не разполагаме с информацията какви са комисионите при доставката на природен газ в България. Ако допусна, че Вие, господин Овчаров, познавате в детайли тази тема, то ще съм благодарен да ми кажете и да споделите с всички останали. Иначе, известно е, че за нуждите на българския пазар природен газ се доставя въз основата на дългосрочни договори между „Булгаргаз”, от една страна,

отпадане на посредниците при сключване на договори между „Газпром” и „Булгаргаз”, като от страна на двете дружества беше потвърдена готовността до средата на 2011 г. да бъде съгласуван и подписан нов дългосрочен договор за доставки на природен газ, който да влезе в сила не по-късно от началото на 2013 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Трайков. Реплика.

и „Булгаргаз” много добре знае какви са количествата, които доставя, по всеки един от тези договори. Тъй като Вие също така достатъчно добре знаете, че по единия договор комисионата е нула, по другия договор комисионата е 1 долар за 1000 куб.м, съвсем лесничко може да сметнете какви са комисионите по останалите два договора, това е проста аритметика.

Тези проценти имат реален измерител в долари. Този реален измерител е между 10 и 20, в зависимост от цената, а по другия договор достига до 50-60-70 долара.

Но Вие все пак не уточнихте отговора на въпроса ми кои са тези посредници, които ще бъдат отстранени? Да не стане така, да отстраним някои посредници, които не искаме да бъдат отстранени?!

Много се надявам, че по време на преговорите сте разбрали, че има три неща, които трябва да бъдат много ясно спазвани, когато се водят такива отговорни преговори. Първото е последователност и приемственост в политиката, която една държава защитава. Второто е приоритет на стратегическите, дългосрочните интереси пред краткосрочните, конюнктурните. Именно поради тази причина с голямо забавление слушах приказките Ви как ще намалявате с 30% цената, как няма да подпишете пътната карта за „Южен поток”, ако не се намали цената с 30%. Много Много се надявам наистина, че вече сте забравили тази конюнктурщина и сте разбрали, че водите преговори с изключително сериозни хора по изключително сериозни въпроси, които ще определят до голяма степен параметрите на икономиката на страната ни в един много дълъг период от време. Благодаря ви за вниманието. ще ползвате ли? Единствено бих искал да благодаря на господин Овчаров за тази информация. Това е историческа информация. Тя не е публична – няма откъде да се знае, освен ако не са Ви я казали хората, които я знаят. Сега вече всички я знаем и това е добре.

За мен е досадно всеки път да казвам какво съм казал и какво не съм казал вследствие на Вашите изявления. Затова следващия път, когато излъжете, ще кажа нещо по-генерално. Никога не съм казвал, че няма да подпишем картата за „Южен поток”, ако няма намаление на цената на газа в случая. Преминаваме към въпроса на народния представител Петър Курумбашев относно проект „Горна Арда”. Заповядайте, господин Курумбашев.

Вие, господин Трайков, може би знаете, че обикновено към Вас задавам особено лесни въпроси. Така ще бъде и този път, за разлика от по-тежките въпроси досега. Даже може би някои мои колеги ще ме обвинят в някаква симпатия към Вас. Моят въпрос е: как така българската държава реши изведнъж да се лиши от мажоритарния дял в проекта „Горна Арда”? Както знаете, ние имахме 70%. Компанията, която доскоро – преди да станете министър, беше Ваш работодател, ЕVN имаше 30%. Изведнъж миналата година по това време се подписа едно писмо за намерение, ЕVN придоби 30%. Изведнъж тази година нейният дял нарасна до 70. Как се случи това? Това се случи с Ваше решение или с решение на Министерския съвет? Как се случи това? Това се случи с процедура за консултант, който ви е препоръчал ние да се разделим с мажоритарния дял. Как този мажоритарен дял беше оценен? Как този контрол беше оценен? И как се прецени, че 40% от проект, за който се казва, че струва 500 млн. евро, всъщност струва 1 млн. 390 хил. лв. Не беше ли редно да се направи търг? Не можеше ли да бъдат потърсени други възможности? Много хора биха си помислили, че всъщност това се случва поради това, че, да речем, на едни инвеститори им върви повече, отколкото на други.

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Бисеров, умишлено или не, Вие пропускате нещо много важно – ЕVN и „Джейлан” са се договорили за прехвърлянето на дяловете на „Джейлан” вследствие на решение на турската компания.

„Джейлан” претендираха за 95 милиона с лихвите към българската държава пред Съда в Париж. Имаше краен срок 30 септември, при което бяха готови да оттеглят този иск, ако успеят да продадат акциите си на някого, на когото и да е, с когото те се разберат. Те ни казаха, че имат споразумение за това с ЕVN, което се е случило по времето на вашето правителство. Затова ние тогава дадохме това писмо за намерение – за да може това прехвърляне на акциите между „Джейлан” и инвеститорите да се осъществи, да отпадне искът пред Арбитражния съд и проектът да може да започне. Дотук, надявам се, е ясно. След това въпросът беше как да продължи проектът. За да продължи проектът, неговият капитал трябваше да се увеличи поне с някаква сума, която да даде възможност да се започнат работите по него. Такива пари НЕК не желае да дава. Затова беше извършено увеличение на капитала до тази сума, която казахте Вие – милион и нещо, което увеличение беше направено или ще бъде направено с парична вноска от австрийския инвеститор, така че проектът да може да започне. Надявам се, че разбирате и дотук. Това е един проект – да кажем, ако струва 500 млн. евро, което е добре да стане, а е добре, господин Курумбашев, защото това са 170 мегавата електрическа мощност, която ще влезе в от възобновяеми енергийни източници, но няма да струва 170 или 700 лв. на мегаватчас, а ще струва много, много по-малко. Така че за България е добре този проект да го има. Добре е и по много други причини – за да се използва водният потенциал, за да се разкрият работни места на хората в региона. Тогава пред българската държава или пред НЕК има, общо казано, два варианта – или да инвестираме 500-те или да намерим партньор, който да инвестира голяма част от тях. Много ми се иска да бяхте избрали този вариант и когато се строеше „Цанков камък”. За съжаление, не сте го направили.

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, аз не чух отговор на нито един от поставените от мен въпроси. Аз Ви попитах: защо българската държава се отказва от мажоритарен дял в този проект? На базата на какъв анализ? Знаете, примерно в случая с „Белене” така се действа - взема се консултант, оценява се каква е стойността на проекта, оценява се какъв е делът на всеки един потенциален инвеститор, прави се търг. Защо подходът за „Белене” не се ползва за „Горна Арда”? Това ми е интересно. Аз не оспорвам, че трябва да се направи проект като „Горна Арда”, а само Ви казвам, че и за проект като „Горна Арда”, и за проект като „Белене” е по-добре българската държава да бъде мажоритарен инвеститор. инвеститор. И Ви попитах: как ние решихме – с Ваше решение, с решение на Министерския съвет, че ние се отказваме от мажоритарния контрол върху проекта „Горна Арда”? Попитах Ви и: как изчислихме, че контролът върху 500 млн. евро проект струва 1 млн. 390 хил. лв.? Ами някой ако беше дал 2 млн. 390 хил. лв. или 13 млн. 900 хил. лв.? Защо не се направи такова проучване или защо не се намали, по-малко, делът на държавата? Аз не чух отговорите на тези въпроси. Това какво се договарят „Джейлан” е една история. Важната история е какво иска българската държава. Вие не сте там, за да Ви информират какво са се договорили две чуждестранни компании, а за да отстоявате интереса на българската държава. Това ми беше въпросът към Вас: защо ние даваме този контрол на чуждестранна компания, без да сме направили икономически анализ, без да сме привлекли консултант, без да сме направили оценка на това колко струва този дял, а тихомълком отиваме във Виена и подписваме този договор? Това ми беше простият въпрос. Господин Курумбашев, защо не е имало търг при влизането на EVN в проекта мисля, че вече Ви обясних. Ще Ви кажа още един път, защото това е сделка между „Джейлан” и инвеститора. Освен с EVN те са разговаряли, по моя информация, с поне други 10 компании преди да се намери някой, който да влезе в проекта. Да влезе и поеме той риска, а не както в злощастния пример с „Цанков камък”. И ако ме питате, господин Курумбашев, защо смятаме, че е добре да не поемаме ние ангажимента за 500 млн. евро – освен целия друг ред от причини за необходимостта от големи чуждестранни инвестиции, в момента, в който се намираме сега, ще Ви кажа и този – заради бъркотията, която направихте с „Цанков камък”, за да има някой, който плаща сметката и поема отговорността отначало докрай. Иначе чисто технически това съотношение 70:30 в момента е в резултат на това увеличение на капитала до 1 млн. 700 хил., които са пари необходими за

Ние искаме проекта да започне, искаме да имаме гъвкавост при вземането на решението си. Ако Вие, господин Курумбашев, кажете, но всъщност ние няма да питаме Вас, но ако преценим, че можем да инвестираме стотиците милиони, тогава може би решението ни ще бъде различно,

в настоящия парламентарен контрол: благодаря Ви, министър Трайков. Да преминем към изслушване на министър Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика. Започваме с въпрос на народния представител Мая Манолова относно събирането на здравноосигурителните вноски от Националния осигурителен институт. Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Зададох този въпрос в началото на м. юни т.г., и, предвид организацията на парламентарния контрол, ще получа отговора си по него три месеца по-късно – в началото на м. септември, което естествено поставя въпроса за неговата актуалност, но пък от друга страна се надявам, че за този период от време министър Младенов е успял да преосмисли своите намерения, които касаят преместването на събирането и администрирането на осигурителните вноски от Националната агенция по приходите в Малко история по проблема, по идеята на министър Младенов, която засяга една от най-успешните реформи в администрацията през последните години, извършена в България, която министърът със своето намерение иска да зачеркне и да върне в изходната й точка. Напомням, че първите идеи за интегрирано събиране на публичните задължения на гражданите и фирмите към държавата се лансират през 2000-та година от синьото управление. По различни причини през периода 2000-2005 г. не се осъществяват. Реално реформата стартира през 2006 г., като неин важен партньор е Световната банка, който участва със сумата от 22 млн. евро реформа, която отговаря на най-модерните тенденции в европейските страна и която неслучайно е наречена от Световната банка „най-успешният проект в страните в преход в цяла Източна Европа”, и е давана за пример на много други страни, които извършват реформи в своята данъчна администрация. Практическите резултати и ползите от тази реформа се виждат през следващите години – 2007, 2008 и 2009, които потвърждават нейната правилност, тъй като се повишава събираемостта на данъците и на осигуровките и се намаляват разходите на единица приход. В тази връзка моят въпрос към Вас, господин министър, е: какви са Вашите аргументи, лансирани в края на м. май да зачеркнете тази реформа? Направили ли сте своите анализи? В крайна сметка какво ще струва на фиска преместването на събирането на вноските, на осигурителните вноски, и на тяхното администриране от една администрация, от обединената администрация, каквато е НАП, в Националния осигурителен институт? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова. Имате възможност за отговор, министър Младенов. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа депутати, уважаема госпожо Манолова! За Ваша информация бях готов с отговора към Вас пет минути след като го зададохте, но тъй като пак не сте разбрали нещо искам да Ви обясня. Не се касае за прехвърляне на събирането на здравно- осигурителни вноски от НАП в НОИ, а за обсъждане на възможността да се прехвърли първичната информация за осигурителите и осигурените лица на базата на осигурителните декларации и декларациите за трудовите договори от НАП в НОИ. Решаването на този въпрос беше обсъдено между ръководствата на НАП и на НОИ в края на м. юни т.г., като се направи подробен анализ на информационния и административния капацитет, с който се осъществяват дейностите по прием и обработка на осигурителните декларации и регистрацията на самите трудови договори. До десет дни предстои подписването на нови споразумения между НОИ, НАП и Главна инспекция по труда за разширяване на обмена на информация относно спазването на трудовите, осигурителните и данъчните задължения на юридическите и на физическите субекти, за по-добро и срочно взаимодействие между трите институции и за оптимизирането на превантивния и текущ контрол, свързан със събирането на осигурителните вноски и данъците. Искам също така да Ви информирам, че от два месеца и половина по моя заповед заедно НАП, НОИ и от Главна инспекция по труда са проверени над 6500 обекта в цялата страна със заети лица 66 хил. човека. Установени са 1413 случая без трудови договори или нерегистрирани в Националната агенция по приходите, за което са съставени съответните актове - за всеки конкретен случай по 1500 лв. Тази контролна дейност на трите институции НАП, Главна инспекция по труда и НОИ, ще продължи дотогава, докато се изкорени наемането

Уважаеми господин министър, възможно е аз да не съм Ви разбрала, но абсолютно невъзможно е да не са Ви разбрали служителите от данъчната администрация, пред които Вие сте изложили своите намерения за за преместване на събирането и на администрирането на осигурителните вноски от НАП в НОИ, но аз също така имам своите източници на информация. Известно ми е, че Вие сте преосмислили своето намерение непосредствено след като зададох своя въпрос към Вас и след обществената реакция на това намерение. Мога да предполагам, че е имало евентуална намеса и на финансовия министър, тъй като наистина отзивите на Световната банка за тази реформа, извършена в приходната администрация, бяха повече от В крайна сметка са важни резултатите и е много добре, че за разлика от своите намерения в пенсионната реформа, Вие сте се вслушали в мненията на експертите и на хората поне по този въпрос, защото, отново повтарям, че реформата в приходната администрация беше изключително полезна и за гражданите, и за бизнеса, защото тя даде възможност – първо, декларациите за внесени данъци и осигуровки да се подават на едно гише. Второ, на едно гише и от едно място фирмите и гражданите могат да получават цялото необходимо им административно обслужване, като се започне от удостоверения за дължимост на данъци и осигуровки и се приключи с електронен обмен на данни. Да не говоря за възможността ревизиите за данъци и за осигуровки да се извършват едновременно, а чрез тях и прихващане на дължимия данък добавена стойност с невнесените осигуровки, което е едно удобство за фирмите, а от друга страна осигурява и своевременното събиране на публичните задължения към държавата. Радвам се също така, че Вие сте се отказали от тази идея, защото тя е повече от неуместна в условията на криза. Предполагам, че всеки българин си дава сметка за това какви разходи щеше да струва тя на държавата, а по този начин се разсейват и съмненията, че всъщност намеренията за нейното осъществяване са били други, а именно за преместване на събрания финансов ресурс от осигурителни вноски от едни банки в други в Осигурителния институт. Уважаема госпожо Манолова, аз Ви предлагам да слушате друг път какво казвам, включително и това преди малко, за да няма такива недоразумения. Що се отнася до взаимоотношенията между Главна инспекция по труда, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт искам да Ви уверя, че взаимодействието е изключително добро и ще продължи да бъде ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Милена Христова относно забавено плащане на семейните помощи за деца. Заповядайте, госпожо Христова. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър! Въпросът, който поставям на Вашето внимание относно забавеното изплащане на детските надбавки, е зададен на 2 юни т.г. За да бъда коректна, ще кажа, че оттогава те се изплащат навреме. Въпреки това считам, че въпросът все още е актуален, предвид на това че е важно родителите, а и ние да знаем дали до края на годината детските надбавки и интеграционните добавки за деца ще могат да бъдат изплащани в срок, тъй като предстоят зимни месеци, а това е важно за бюджета на семейството. Искам да припомня, че на 1 юни, в деня на своя празник децата не получиха своите надбавки, които бяха дължими за м. април. Вместо да ги получат през м. май, те ги получиха през м. юни, когато вече се дължат не една, а две надбавки, а дължимите за м. януари вместо да бъдат платени през м. февруари, бяха платени в началото на м. март. март. Вие тогава казахте, че това се е получило заради по-късата продължителност на м. февруари. След това, което изложих дотук, ще отправя въпроса си към Вас: какви мерки ще предприемете за навременното изплащане на семейните помощи за деца?

председател. Уважаеми дами и господа депутати, уважаема госпожо Христова! Министерството на труда и социалната политика полага всички необходими усилия, за да гарантира своевременното изплащане на семейните помощи за деца дори в условия на финансова криза и произтичащите от нея затруднения. Месечните семейни помощи за деца се предоставят през месеца, следващ месеца, за който се дължат. Това правило важи и за всички видове социални плащания - не само по Закона за семейните помощи за деца, но и по Закона за социалното подпомагане. Агенцията за социално подпомагане като второстепенен разпоредител с бюджетни средства има задължение да изплаща месечните семейни помощи за деца до края на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. В тази връзка искам да Ви уверя, че всички законоустановени срокове се спазват. С Решение № 180 на Министерския съвет от 1 април 2010 г., наред с мерките за подкрепа на заетостта, бизнеса и фискалната позиция бяха одобрени и мерки за подкрепа на домакинствата. В изпълнение на това решение в приетия на 8 юли 2010 г. от Народното събрание Закон за държавния бюджет на Република България за тази година са осигурени допълнителни средства от 142 млн. лв. за социални плащания. Това допълнително ще гарантира своевременното изплащане на семейните помощи за деца до края на тази година. В заключение бих искал да кажа, че политиките за деца и семейства не се изчерпват само с изплащането на семейни помощи за деца, но тези помощи, особено сега в условията на криза, са изключително важен инструмент за подпомагане на семействата и ние полагаме всички усилия и осъществяваме тази подкрепа за тях. Искам да Ви уверя, че забавяния през последните месеци няма и до края на годината няма да има.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, аз не мога да не кажа, че не съм доволна от Вашия отговор. Благодаря Ви за мерките, които сте предприели, и за това, че сте гарантирали и много ясно заявихте, че до края на годината всички плащания, които осъществява по отношение по отношение на социалната сфера вашето министерство, са гарантирани и ще бъдат направени в срок. Благодаря Ви за това нещо. Искам да поставя на Вашето внимание една възможност. Вие ще решите дали да направите това факт. Тъй като изплащането на семейните семейните помощи за деца е уредено в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, аз Ви предлагам да обмислите възможността плащането да се промени, като не се извършва до до края на месеца, следващ месеца, в който се полагат, а да се определи един по-кратък срок. Да речем до 15-то число на месеца, който следва месеца, за който се полагат, за да може в един по-кратък срок родителите и семействата да планират тази сума, която ще получат, защото към момента те всъщност я очакват от 1-во до 30-о число на месеца, който следва полагаемата

Желаете ли да отговорите, господин

Следва въпрос от народния представител Мая Божидарова Манолова относно увеличаване на средствата за социално подпомагане в актуализацията на Бюджет 2010 г. Госпожо Манолова, имате думата да зададете въпроса. МАЯ МАНОЛОВА

Аз съм убедена, че Вие своевременно сте подготвили неговия отговор. Въпросът беше зададен непосредствено преди да се извърши актуализацията на бюджета през м. юли, но тъй като с оглед издънването на изпълнението на този бюджет вероятно ще се подготвя следваща актуализация през м. октомври – ноември, мисля, че той има своята актуалност. Още повече че и по данни на статистиката за първите шест месеца в България броят на социално слабите се е увеличил с една трета.

колегата Милена Христова и с които според Вас беше актуализиран бюджетът през м. юли. За съжаление обаче тези 142 милиона, които трябваше да бъдат за социално подпомагане, липсват в бюджета на ръководеното от Вас министерство, а се намират в така наречения Премиерски фонд за неотложни и непредвидени разходи, както пише в бюджета, който разполага с един огромен ресурс от около 1 милиард и над 100 милиона лева. Моят въпрос към Вас е: след като от отговора на предишния въпрос стана ясно, че повечето от социалните плащания се извършват с достатъчно закъснение, как ще гарантирате изплащането на средствата, включени в тези 142 млн. млн. лв., своевременно и в срок? Защото става дума не просто за някакви пари, а за 73 млн. лв., които трябва да бъдат насочени за помощи за деца по Закона за семейните помощи за деца, 52 млн. лв. – за хората с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания, и 17 млн. лв. за социални помощи по Закона за социалното подпомагане, Става въпрос за децата и инвалидите, които имат необходимост от тези средства. Децата искат да се хранят, да получават лекарства, да получават грижи своевременно, а не когато ръководеното от Вас министерство е в състояние да заплати дължимите им средства. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати! Уважаема госпожо Манолова, Вие пак си задавате въпроси и си давате отговори, така че аз не знам какво да Ви отговоря повече. Само ще Ви кажа, че тези че тези 142 млн. лв. допълнително към Агенцията за социално подпомагане, разбити по пера, както Вие ги казахте преди малко, ще стигнат до края на тази година. Второ, тези пари вече са в бюджета на Министерството на труда и социалната политика. И както отговорих на предния въпрос, че няма забавяния на плащанията за социално подпомагане през последните няколко месеца, така няма да има и до края на тази година. На Вашия въпрос пак отговарям: тези средства ще стигнат до края на тази година на Министерството на труда и социалната политика, за да може хората, които имат право на тези помощи, да ги получат.

Искам да отбележа, че както Коалиция за България алармира още при формирането на бюджета на Вашето министерство в края на миналата година, според наши разчети недостигът е в размер на 350 млн. лв., от които имаше частично компенсиране в рамките на 142 млн. лв. Предвид ръста на енергоносителите ще бъде необходима очевидно актуализация на средствата за енергийни помощи за хората в социално положение. Освен това с оглед драстичното поскъпване на енергоносителите, на газа, на електрическата енергия и водата, с оглед поскъпването на хляба, аз лично мисля, че на Вас ще ви се наложи да предприемате допълнителни мерки във вид на социални плащания, за да гарантирате минималния стандарт на най-бедните български граждани. Моето притеснение, че може да не ви стигнат парите още през м. октомври и ноември т.г., е с оглед намерението на министър Дянков да търси отнякъде 205 млн. лв., които да даде на здравната система. Тъй като той няма да ги вземе от резерва на Касата, като направим преглед преглед на парите на различните социални системи, се налага предположението и очакването, че най-вероятно той ще посегне на онзи фонд на премиера, в който се намират и парите на Вашето министерство. Дано не бъда лош пророк, но е много възможно тези 142 млн. лв., които по никакъв начин не са гарантирани в този фонд, да запълнят в някаква степен дупката, която е зейнала в сферата на здравеопазването. Моят въпрос към Вас, на който не получих отговор, е: как ще гарантирате, че социално слабите ще си получават парите и дали няма да се наложи да ви припомня този Ваш отговор след няколко месеца, когато сме в тази зала за поредната актуализация на бюджета на България?

Аз казвам: тези 142 млн. лв. са вече допълнително в бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Второ, искам да уверя всички български граждани, че до края на годината са осигурени всички плащания по Закона за социалните помощи. помощи. Трето, енергийните помощи, които ще платим до края на тази година, помощите за първокласниците за доход на член от домакинството до 350 лв., социалните трапезарии – всички тези неща са предвидени и разчетени в бюджета, така че хората не трябва да имат притеснения. Тези, които имат право да получават социални помощи, ще ги получат в размерите, определени по закон. Благодаря. ШОПОВ: Преминаваме към питане на народния представител Антон Костадинов Кутев относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за гарантиране навременното получаване от гражданите на обезщетение при заболяване.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Нека да започна с това, че ми прави впечатление променения тон на разговорите с министрите след това лято.

Това са общи съждения относно тона и атмосферата в Народното събрание. АНТОН КУТЕВ: Абсолютно важни са тези разсъждения. Като представител на партия, която вече минава пред властта, искам да кажа, че нищо не може да ви изиграе по-лоша шега от нахалството и назидателността, така че Ви съветвам да се откажете от тях.

този въпрос. Молбата ми е да изясните механизма и каква организация е създадена в НОИ за изплащане на болничните. Има ли пречки, които да не позволяват болничните да се изплащат навреме? Предварително уточнявам, че имам предвид по-големите болнични – за по 15 дни, за по един месец, за които очевидно се правят допълнителни проверки (може би не на всички, но наистина повсеместно, защото оплакванията са много). Оттам нататък исках, ако е възможно, да обясните на мен и на гражданите на България до каква степен, колко време могат да се бавят тези болнични, колко време могат да се правят проверки, какъв е механизмът, за да можем да гарантираме, че в някакъв обозрим срок хората ще си получават болничните? Благодаря.

и за отглеждане на малко дете и помощите от Държавното обществено осигуряване се изчисляват и изплащат на осигурените лица от Националния осигурителен институт и неговите териториални поделения. поделения. Приемането на документите за отпускането на изплащането на паричните обезщетения и помощите се извършва в 107 населени места в цялата страна. Създадена е организация осигурителите с по-голям брой работници и служители да се приемат по съвместно утвърден с териториалните поделения на НОИ график на специално определени работни места. С така създадена на практика организация не се допуска длъжностни лица да губят много време за предоставяне на болнични листове и придружаващите ги документи. Паричните обезщетения и помощи се изплащат на лицата по декларирани от тях лични банкови сметки. За превеждането на сумите на паричните обезщетения и помощи от териториалните поделения на НОИ осигурените не заплащат такса. За изплащането на дължимите суми НОИ се сключил договори с 27 търговски банки. От 1 април 2008 г. два пъти седмично на банките се превежда изчислената сума за парични обезщетения и помощи, с която се заверяват личните банкови сметки на самите лица. Разпоредбата на чл. 23 от Наредбата за изчисляване изплащането на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване предвижда изплащането на парични обезщетения и помощи на лицата да става в срок от 15 работни дни от предоставянето на необходимите документи в териториалното поделение на НОИ. Създадена е организация на работата с болничните листове и заявленията-декларации да започва веднага с постъпването им. Въвеждането на документите се извършва в деня на приемането им. Предимство се дава на документите за обезщетение на майчинство и на болнични листове с по-голяма продължителност, като за целта те се индикират още при приемането им. Технологичното време за приемането на болничните листове и заявленията-декларации до изплащането на паричните обезщетения и помощи от 10 до 14 дни през 2007 г. и началото на 2008 г. е съкратена от 5 до 7 дни. Този срок се е наложил като практика на териториалните поделения на НОИ при условие, че болничните листове са коректно издадени от органите на медицинската експертиза. Към 30 юни тази година от общо представените и обработени в териториалните поделения на НОИ 8 млн. 432 броя болнични листове за изплащане на парични обезщетения, в определения срок 5495, което представлява 0,07%. Върху процеса на приемането и обработката на документите за изплащането на паричните обезщетения се осъществява непрекъснато наблюдение. От териториалните поделения на НОИ се изискват ежемесечни отчети за случаите с изтекли срокове за изплащане на обезщетенията за помощи. Основните причини за забавянето на плащанията към 30 юни тази година са следните: От неизплатените в срок парични обезщетения към 30 юни тази година – 1226 са случаите на издадени от медицинските органи в нарушение на разпоредбите на наредбата за медицинската експертиза на болничните листове, за което са предприети действия за проверка и обжалване от териториалните поделения на Националния осигурителен институт. Наблюдава се едно относително постоянно количество на неизплатените по тази причина парични обезщетения от месец юли 2009 г. до този момент. За случаите, за които е предприето обжалване, териториалните поделение на Националния осигурителен институт постановяват разпореждане – спиране на производството до произнасяне на горестоящия орган на медицинската експертиза, поради което срокът от 15 работни дни за изплащането на обезщетението спира да тече. Неизплатените в срок парични обезщетения поради неподадени и некоректно подадени данни от осигурителите за дните в осигуряване и осигурителния доход за регистъра на осигурените лица към 30 юни тази години са 1219 случая. Действията на териториалните поделения на НОИ спрямо некоректните осигурители са постоянни, като за месец юни 2010 г. са дадени 930 задължителни предписания на осигурителите за редовно и коректно подаване на данните в регистъра на осигурените лица. Останалите неизплатени парични обезщетения се дължат по различни причини – попълнени некоректни данни от осигурителя или от органа на медицинската експертиза в болничния лист на самоосигуряващите на самоосигуряващите се лица поради необходимостта от уточняването на обхвата на осигурените рискове, за които е декларирано осигуряване в НАП и размера на внесените осигурителни вноски. По отношение на предприетите действия от териториалните поделения на НОИ може да се направи извод, че се работи постоянно като се полагат усилия и се предприемат необходимите действия за всеки конкретен случай. Господин Кутев, в рамките на две минути имате възможност да зададете два допълнителни, уточняващи въпроса, ако имате такива. КУТЕВ (КБ): Господин министър, аз съм сигурен, че механизмът на изплащане на болничните е добре отработен. Това е направено още преди вашето и нашето управление. Въпросът ми беше, ще се опитам да го конкретизирам – да, Вие казвате, че се изплащат в определения срок и може би случаите, за които аз говоря включват точно тези случаи, за които Вие казвате, че спира да тече срокът.

болен преди пет месеца. Нали разбирате, че един човек, който първо изпада в ситуацията цял месец да е болен, което означава, че при него това са повишени разходи? Нали разбирате, че ако след това той не може да си получи пет месеца заплатата и единият ми уточняващ въпрос е: с какво той трябва да живее през останалите месеци? Отгоре на всичкото цялата тази процедура, както ви казах, продължава половин година и има случаи, когато тя е продължила повече от половин година, защото накрая ги карате да минат и през ТЕЛК, за да могат да докажат, че са били болни от еди какво си преди няколко месеца, за да може съответно след това да се получат болничните. За мен това е процедура, по която съвсем умишлено вашето министерство забавя изплащането на сериозна част от болничните и по този начин се опитва да набави онези пари, които не ви достигат в бюджета. Това е начинът, по който се опитвате да отложите няколко милиона разплащания за сметка на хората. Това е моето подозрение и ще се радвам, ако успеете да ме оборите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор на тези два допълнителни въпроса, господин министър. Уважаеми господин Кутев, аз пак искам да кажа, че става въпрос за 0,07% случаи, в които има забавяне по тези причини, които казах. Това, за което казахте Вие, когато имате сигнали ми ги подавайте лично на мен, аз ще се разпоредя и когато е нарушена процедурата ще бъдат предприети съответните мерки. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Кутев, желаете ли думата за отношение в рамките на две минути. Уважаеми господин министър, разбира се, че аз ще Ви предам сигналите, които имам. За мен важното в този случай не е конкретната ситуация, за мен важното е да не се окаже, че това се превръща в практика. Тоест, ако Вие можете да гарантирате, че това не е практика, това би било добрият отговор. Надявам се, това, което казахте сега, да е същото. Последните ми думи, биха били, искам да се обърна и към зрителите, ако може камерите пак да покажат четиридесетте човека в залата, защото толкова има в момента по време на парламентарен контрол. Това е новият морал на ГЕРБ – четиридесет човека в залата. РЕПЛИКИ Пак се отклонявате от проблема. Ако погледнем към БСП, вашите съюзници от ДПС ги няма никакви. Нито един човек от ДПС няма. Преминаваме към въпрос на госпожа Мая Манолова относно възможността за закупуване на осигурителен стаж съгласно новата концепция за пенсионната реформа. в рамките на две минути да формулирате и зададете Вашия въпрос. МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, обявената от ГЕРБ пенсионна реформа, както и всички други заявени реформи, търпи непрекъснато развитие. Трудно е да се следят промените, още по трудно ги следят и българските граждани. Понеже става дума за жизнено важни за хората въпроси, те с основание се притесняват за това дали след извършването на тази реформа изобщо ще могат да се пенсионират. Каква пенсия ще получават и колко време ще я получават. Вие проведохте поредица от срещи със синдикатите, със социалните партньори, с неправителствени организации, с парламентарните групи и навсякъде получихте категорични възражения срещу някои от предложенията за пенсионна реформа. Разбира се, Вие имахте възможност да се съобразите или да не се съобразите с тях. Видно от проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване Вие сте пренебрегнали изцяло това, което Ви казаха парламентарните групи, както и това, което Ви казаха синдикатите. Не сте се отказали от идеята си за повишаване на осигурителния стаж, но ще го направите не изведнъж, а поетапно с по една за всяка от следващите три последователни години. вариант, който, според мен, е даже по-лош от лансирания първоначално, защото така ще има едни хора, които всяка година ще бъдат догонвани с новите изисквания и така и няма да могат да се пенсионират, а ако го направят ще го направят с редуцирана пенсия, тъй като според вашето предложение всяка недостигаща година осигурителен стаж ще коства по 2,4 намаление от пенсията, която гражданинът ще получава. Моят въпрос към Вас е: дали тези граждани, които ще имат сериозен проблем със своето пенсиониране ще могат да се ползват от досега съществуващите възможности за откупуване на осигурителен стаж в случаите, в които такъв не им достига, и какви ще бъдат новите предложени от вас условия? Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Манолова! Пенсионната реформа е необходима, дори закъсняла, и тя трябваше да бъде направена от вас още преди 3-4 години. Защото вие ни оставихте един дефицит от 2 милиарда в Националния

с експерти от пенсионното осигуряване, частните пенсионни фондове и пенсионерските организации. Запознахме в парламента всички парламентарни групи с това и смятам, че тези неща, които трябва да се предприемат, тези промени са приети от българското правителство и вече са в парламента и след една седмица ще се гледат в Социалната комисия. Що се отнася до въпроса, който поставяте за това дали хората могат да си купят трудов стаж. Разпоредбите на § 9, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, на основание, на което може да се зачита за осигурителен стаж времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование не се променя, както досега. Така за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноската. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден в учебния план на завършената специалност. Що се отнася до останалите случаи, предвидената в § 9, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване възможност за заплащане на осигурителни вноски от лицата, които са навършили възрастта, необходима за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2, но на които не им достига осигурителен стаж също се запазва, но периодът, който може да бъде закупен се намалява от 5 на 2 години. Това е направено с цел още по-тясно обвързване на размера на пенсията с реалния осигурителен принос на лицето, стимулиране на лицата за реално участие в осигурителната система на основание на реалната на реалната заетост. Поради краткия период, за който могат да бъдат внесени осигурителни вноски на това основание – за не повече от две години, възможността за разсроченото им заплащане се премахва. Тоест, запазва се редът за хората, които са учили висше и полувисше образование, дали имат право да закупят за целия период стаж, а за всички останали от 5 години на 2 години също се дава възможност да закупят този стаж. Благодаря Госпожо Манолова, желаете ли реплика? Заповядайте, имате две минути за реплика.

пенсиите се увеличаваха два пъти годишно, а както е видно от изявленията на финансовия министър, направени вчера, евентуално ще има някакво увеличение на хората, заети в публичния сектор до края на този мандат, а за пенсионерите ще се преценява след края на следващата година. Така че, аз на Ваше място бих била по-скромна в оценките за предишното управление предвид начина, по който се движи вашето, особено в управляваната от Вас сфера. Що се касае до дефицита в Осигурителния институт. Той се формира всяка година и тази година е такъв, какъвто вие ще си го направите, така че не е необходимо за това да обвинявате предишното управление. Също така и по отношение на възможностите на хората да закупуват осигурителен стаж тогава, когато не им достига. Тази възможност беше въведена през 2005 г. от предишното управление като едно улеснение на хората, които не могат своевременно да се пенсионират, да имат право да закупят осигурителен стаж в рамките на пет години. При това, забележете, разсрочено до пет години, ако недостигът е три години и до осем години, ако недостигът от осигурителен стаж е между три и пет години. Аз нямам обяснение какви са Вашите мотиви, след като увеличавате осигурителния стаж, да намалите възможностите за компенсация на хората, които го нямат, и вместо пет сега да давате такава възможност в рамките на две години. Най-малкото би следвало да има някаква реципрочност между увеличенията на осигурителния стаж с три години и възможността да бъдат закупувани само две години осигурителен стаж. Нямам никакво друго обяснение на това ваше поведение освен, че намерението ви в пенсионната реформа е все по-малко хора да могат да се пенсионират, да получават

Аз лично съм изумена от незаинтересоваността на лицето, което е отговорно за това какво се случва с българските пенсионери, липсата на загриженост именно в тази сфера и в този сектор.

правителството на ГЕРБ увеличи пенсиите с 900 млн. лв. в бюджета на държавното обществено осигуряване. Второ, искам да Ви кажа, че ние действително заварихме над 2 млрд. лв. дефицит миналата година Трето, искам да Ви кажа: недейте да плашите хората. Това, което предлагаме ние, е не да се увеличи възрастта за пенсиониране, а осигурителният стаж плавно, всяка година с по една година и това няма да затрудни голяма част от българските граждани, освен тези, които са работили голяма част от периода си в сивата икономика. Именно това е философията на тази промяна. Затова осигурителният стаж е този, който е важен и затова са тези проверки на контролните органи, за да обясним на хората, че трябва да работят легално, а не нелегално, без трудови договори, без да имат осигурителни права, без да се ползват от социалноосигурителната защитна мрежа на страната. Това е изключително важно, защото, когато един човек работи без трудов договор той не е осигурен за майчинство, за трудова злополука, за професионални заболявания, за болест, за пенсия и така Това е нещото, което искаме да дадем като послание към българските граждани, а не да ги плашим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря за участието в този контрол на министър Младенов. Преминаваме към изслушване на Аню Ангелов – министър на отбраната. Първи ще зададе своя въпрос народният представител Спас Панчев относно бъдещето на „Интендантско обслужване” ЕАД. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, драги колеги! Господин Ангелов, преди повече от 50 години е създадено „Интендантско обслужване” със задачата да осигурява необходимите униформи и дрехи за българската армия. През тези години работещите във фирмата се специализираха, добри професионалисти са, работят много качествено. Годините, в които аз имах възможността да бъда в Министерството на отбраната, мога определено да споделя с вас, че почти нямаше рекламации, бяха доволни военнослужещите от това, което носят и „Интендантско обслужване” шие. В началото на м. юли в медиите прочетох, че Вие, господин министър, предвиждате приватизация на „Интендантско обслужване” – акционерно дружество, като принципал на дружеството. Там някога работеха близо 1000 човека, сега са значително по-малко, което е нормално и естествено

дали Вие предвиждате да допуснете участие на „Интендантско обслужване” – акционерно дружество, в обществена поръчка, ако има такава през тази година, за ушиване на облекла за българската армия?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

през м. април на Вашия колега господин Захари Георгиев. Оттогава опозицията ми не се е променила. Ръководството на Министерството на отбраната и лично аз водим и ще водим политика на пълна прозрачност и спазване на Закона за обществените поръчки в духа и точката на закона. В този смисъл при обявяването на обществени поръчки за изработване на облекла „Интендантско обслужване” ще участва, но на равни начала с всички търговски дружества с подобен предмет на дейност. Министерството на отбраната осигурява еднакви прозрачни условия за всички кандидати. България е подписала Етичния кодекс на Европейската агенция за отбрана и ние публикуваме всички наши обществени поръчки на сайта на тази агенция. Това дава възможност и на компании от страните на Европейския съюз да кандидатстват. Както е било дадена възможност на „Интендантско обслужване” и е спечелило поръчка за Бундесвера,

На базата на тези данни ще бъде направен анализ относно нуждите от преструктуриране на предприятията. Конкретно „Интендантско обслужване”, както Вие сигурно знаете, е в забранителния списък на приватизация, съгласно чл. 3, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Благодаря ви.

Истина е, господин министър, че имаше питане от колегата Георгиев за закъснели плащания и заплати на служителите в „Интендантско обслужване”. Моят въпрос е малко по-различен, затова си позволих да го задам, още повече знам напрежението сред работещите в системата. Удовлетворен съм от Вашия отговор. Надявам се, че и хората, които работят в „Интендантско обслужване” ще оценят Вашия отговор, така както аз го оценявам. Позволявам си да направя една препоръка – Вие сте принципал на дружеството. Според мен годините са трудни и особено участието в обществени поръчки и в търгове на дружества, които имат повече от необходимите сгради, активи. Мисля, че бихте помогнали на дружеството - аз съм убеден, че Вие желаете това, има свободни сгради във Велико Търново, в Благоевград, в Пловдив, голяма част Калофер. Ако Вие се обърнете с лице към дружеството и помогнете тези въпроси да бъдат решени – да се освободят от ненужни активи, те биха могли да се модернизират, биха могли да подобрят да подобрят работната среда, в която работят и считам, че по този начин ще бъдете по-полезен за тях като министър. Също така съм убеден, че със своя професионализъм и с доказаната си работа могат да бъдат полезни не само на Българската армия и на българската полиция, защото те наистина са добри професионалисти и заслужават да се ползват техните услуги. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика? Не. Има втори въпрос към министър Аню Ангелов. Преди това ще обявя, че съгласно нашия Правилник, времето за днешния Парламентарен контрол ще бъде удължено с времето, в което изслушахме декларациите на две парламентарни групи. Това ще ни стигне да се вместим до първия въпрос към министър Сергей Игнатов. Към него има отправено питане и от народния представител Яне Янев, но тъй като същият отсъства от пленарната зала, предстои да чуем въпросите на народния представител Ангел Найденов към министър Ангелов и въпроса на народните представители Христо Бисеров и Четин Казак към министър Сергей Игнатов. Заповядайте, господин Найденов. Благодаря Ви, госпожо председател.

Министерският съвет следва да определи критериите за степените на риск при участие в операции в мисии извън територията на страната.

труд към коя категория да се причисли, съобразно характера и особените условия на труд, които се полагат от гражданите, в случая обаче от страна на военнослужещите.

Текстовете са част от един по-голям пакет социални решения, които са насочени към подобряване на условията за служба, за живот, за реализация на кариерното развитие на българските военнослужещи с фокуса на вниманието по отношение на тези текстове върху условията, при които се осъществява службата, съответно при които се развива животът на военнослужещите, участващи в мисии в операции зад граница. Няма да скрия, че интересът ми към тази тема, господин министър, беше провокиран от отправени към мен въпроси от хора, участвали в такива мисии в операции и които би следвало да ползват критериите, когато искат да преизчислят своя трудов стаж. В тази връзка моят въпрос към Вас е: с кой акт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

Тази наредба дефинира именно критериите за определяне степента на риск, което да послужи за преизчисляване на осигурителния стаж, натрупан по време на мисии и операции зад граница и при пенсиониране по смисъла на чл. 104, ал. 7 и 8 от Кодекса за социално осигуряване. Също така тя определя и реда за удостоверяване на осигурителен стаж при участие в операции или мисии извън територията на страната. Проектите за постановление и наредба са в процес на външноведомствено съгласуване преди да бъдат подложени на гласуване в Министерския съвет, което ще стане на заседанието на 14 септември 2010 г. Министерския съвет на по-късен етап – Вие сте абсолютно прав за закъснението – не води до ощетяване на правоимащите лица. Тя предвижда механизъм на всички участвали в мисии и операции извън територията на страната да бъде издадено удостоверение за осигурителен стаж, отчитащ степента на риска, а служителите, на които вече е отпусната пенсия, имат право да получат удостоверение за това участие, въз основа на което в едногодишен срок от влизането на наредбата в сила да подадат заявление в НОИ, с което да претендират правата си. Благодаря ви за вниманието.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, нека да резюмираме. В законоустановения срок, тоест да приемем, не до края на м. ноември, а до края на 2009 г. наредбата не е издадена. Тя е изготвена като проект. Очакванията са на 14 септември т.г. тя да бъде окончателно гласувана, тоест в рамките на допълнително време. Бързам веднага да кажа, че аз съм сред хората, сигурен съм, че и Вие споделяте това мнение, които мислят, че отсъствието на този документ в законовия срок, съответно отсъствието му към настоящия момент така или иначе създава проблем, независимо от уверенията, че този проблем може да бъде решен. Хората, които на хиляди километри от България изпълняват своите воински задължения и то по решение на държавата, независимо че това е въпрос на техен личен избор, най-малкото могат да очакват коректност от страна на държавата, когато трябва да бъдат изготвени съответните документи, в случая регулиращи част от тяхната служба или съответно – от техния живот.

в парламентарния контрол. Да чуем въпроса, отправен към министър Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката. Въпросът е от народните представители Христо Бисеров и Четин Казак относно проведен конкурс за директор на СОУ „Д-р Петър Берон”, с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен. Заповядайте, господин Казак. ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Измина доста време, откакто зададохме този въпрос, междувременно има известно развитие, но поради обществения интерес специално в община Хитрино си заслужава да се чуе отговорът на този въпрос. Уважаеми господин министър, в средата на м. юли със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието е освободен от длъжност директорът на СОУ „Д-р Петър Берон”, с. Хитрино, област Шумен, госпожа Севим Ахмедова на основание проведен конкурс за заемане на тази длъжност. На нейно място е назначен господин Ерхан Вахдет. В протестна декларация, подписана тогава от родителите на над 90% от децата, учещи в това училище, се изразява категорично несъгласие с резултатите от този конкурс и се настоява на длъжността директор на училището да остане госпожа Севим Ахмедова. В декларацията се посочва, че са възмутени от това, че директор Севим Ахмедова е отстранена от длъжност чрез грубо манипулиран конкурс. „На нейно място се предлага човек – пишат те – който няма компетентности и професионален опит, както и подкрепата на местната общност. Ние считаме, че с тенденциозното и с нищо немотивирано отстраняване на госпожа Ахмедова се нанася удар върху перспективите за развитието на СОУ „Д-р Петър Берон”. Имаме сериозно подозрение, че някои среди умишлено се стремят да лишат нашите деца от добро образование и реализация. Настояваме началникът на регионалния инспекторат в качеството си на работодател да преразгледа решението на конкурсната комисия.” Именно в тази връзка, господин министър, е и нашият въпрос: какво е Вашето отношение към тази декларация? Считате ли, че проведеният конкурс е бил

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Бисеров, уважаеми господин Казак, преди да отговоря на вашия въпрос се чувствам длъжен като министър от правителството на ГЕРБ да отговоря и на повдигнатия сутринта въпрос при започването на

Тя се позовава на предишна практика, тъй като в министерството се събират от години данни, свързани с интеграцията на децата, чийто майчин език не е българският. В продължение на четири предишни години писма с идентично съдържание, подобно на това, са изпращани до всички РИО-та и се попълва база данни, за да може да се търсят, да се планират учители по майчин език и всички изисквания, свързани с интеграцията на децата, чийто майчин език не е българският. Така или иначе изречението, което цитира господин Местан, съществува – така завършва писмото. Предполагам, че няма зла умисъл, а има престараване от страна на колегите от министерството.

Така или иначе, като министър не мога да оправдая тези действия, тъй като са в нарушение на елементарни права. Поради тази причина след като разговарях с министър-председателя поисках оставката на заместник-министъра Коджабашиева

на 16 общински училища и обслужващи звена на територията на област Шумен, едно от които е и СОУ „Д-р Петър Берон”, с. Хитрино, община Хитрино. Конкурсът е проведен съгласно указания и инструкции от Министерството на образованието, младежта и науката на следните етапи: допускане по документи, тест и интервю. Датата за теста е 12 юли 2010 г., като 10,00 ч. беше определен за цялата страна от ръководеното от мен ведомство. От всички явили се на конкурса, до участие в класирането, за които изискването е набирането минимум на 112 точки, е достигнал само един кандидат, Ерхан Вахдет Хюсеин. Той е класиран на първо място с общ сбор точки. Останалите са получили следните резултати: Меглена Димитрова: 34 точки на теста, и 61 точки на интервюто, Снежана Чолакова: 34 на теста, 62 точки на интервюто, а визираната от вас госпожо Севим Ахмедова е получила 40 точки на теста и 68 на интервюто. Поради по-ниския общ резултат обаче от 108 точки тя не е участвала в класирането. Във връзка с Вашия въпрос беше поискана информация от началника на РИО-Шумен, който ме увери, че конкурсът е проведен обективно и без никакво нарушение на процедурните правила. Резултатът от него отговаря на действителните знания и компетентност на класираните участници. Представителят на община Хитрино, присъствал и участвал в провеждането на конкурса, е подписал всички оценъчни карти и протоколи на място без възражения. В законовия срок няма депозирани жалби за оспорване на процедурата и резултатите от конкурса. По време на провеждането на конкурса и до момента няма отправени възражения и оплаквания във връзка с конкурса в областта Шумен и в други общини участници. Госпожа Севим Ахмедова е била временно изпълняващ длъжността „директор на училището” и е назначена до провеждането на конкурса. Трудовите правоотношения с директорите на общинските училища и обслужващи звена се уреждат със споразумения, които се подписват между началника на РИО и съответния директор. В този смисъл госпожа Севим Ахмедова не е освободена с моя заповед, а със заповед на началника на Регионалния инспекторат по образование, който е длъжен да назначи на тази длъжност спечелилия конкурса. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Реплика – господин Бисеров. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи ми позволете да Ви поздравя за адекватното поведение

Още веднъж Ви поздравявам, господин министър. Може би и самата госпожа заместник-министър постъпва правилно, може би и тя заслужава да отчетем нейното поведение. По отношение на въпроса, който Ви зададохме, господин министър. Ние знаем, че процедурите и формалните неща изглеждат коректно, но обществеността в Шуменско знае, че това е най-яркият пример за политическа подмяна. Вие може би това не го знаете. Затова още веднъж настояваме да предизвикате една проверка. Това е във Вашите компетенции. Ние не искаме Ваша заповед да замести заповед на регионалния началник. Ние искаме оттук Вие да проверите политическия елемент, защото ако този случай бъде подминат, ще има рецидиви. Вие знаете как е в политиката, вече сте достатъчно опитен. Благодаря. Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Бисеров, уважаеми господин Казак! Казак! Казахте, че има политически елемент, а всъщност няма. Справката показва, че спечелилият конкурса не е член на политическа партия ГЕРБ. Тоест няма такъв натиск. Възможно е по някаква причина да има възбуда в обществеността, но аз искам да подчертая, че когато става дума за избор на директор или на учител, не се решава чрез масово гласуване – все пак се изискват определени компетенции. Но това, което Вие поискахте, ще бъде направено – отново ще направим проверка. Единственото, което ще кажа, е, че тъй като предстои откриването на учебната година, благодарение на политиката за социално партньорство, в частност на екипа на нашето министерство, както миналата, така и тази учебна година ще започне изключително спокойно в цялата страна – без напрежение сред родители, ученици, учители, директори и социални партньори. Вчера специално се срещнахме с нашите социални партньори и имаме пълната подкрепа за старта на наистина една успешна учебна година. Благодаря. за участието му в парламентарния контрол.